Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að senda góðar óskir til Grindvíkinga eins og margir hafa gert hér síðustu daga. Það er aðdáunarvert að fylgjast með yfirvegun og æðruleysi þeirra í glímunni við áföll og óvissu og ég óska þess að það gangi sem allra best dagana sem fram undan eru. En það sem ég ætla að ræða hér í dag er fitubjúgur, sem er sjúkdómur sem leggst frekar á konur en karla. Fitubjúgur er óeðlileg fitusöfnun og bjúgur á útlimum, einkum fótum; fitusöfnun sem fylgt geta verkir, sár og mikið álag á stoðkerfi og önnur líffærakerfi. Fitubjúgur kemur oft fram í tengslum við hormónabreytingar, svo sem kynþroska, þungun eða tíðahvörf og hann er að einhverju leyti tengdur erfðum. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins veitir þjónustu vegna þessa sjúkdóms undir hatti kvenheilsu. Tíðnin er 11% í löndunum í kringum okkur en við þekkjum hana ekki hér. Sjúkdómnum var lengi ruglað saman við offitu. Sjúkratryggingar hafa til þessa ekki tekið þátt í kostnaði við aðgerðir vegna fitubjúgs og ýmislegt er óljóst varðandi kostnaðarþátttöku við stoð- og hjálpartæki sem létt geta sjúklingum lífið. Sjúklingar hafa á síðustu mánuðum verið að undirgangast meðferð á eigin kostnað erlendis. Ég hef átt samtöl við hæstv. heilbrigðisráðherra um málið og legg í dag fram fyrirspurn til hans varðandi kostnaðarþátttöku. Sú fyrirspurn er viðbót við fyrirspurn sem hv. varaþingmaður, Lilja Rafney Magnúsdóttir, lagði fram á vorþingi.

Ég trúi að heilbrigðisyfirvöld nýti niðurstöður úr þeim rannsóknum og bregðist við með þátttöku í kostnaði við hvers konar viðurkennda meðferð við sjúkdómnum.

Læsi er þar lykilbreyta. Tungumálið opnar dyr að menningu þjóða og hefur reynst lykilþáttur í inngildingu þeirra sem flytjast til Íslands. Undanfarin ár hafa komið fram mælingar sem sýna vaxandi áskorun íslenskra barna þegar kemur að lestri og málskilningi. PISA-niðurstöður sýna til að mynda að 34,4% íslenskra drengja geta ekki lesið sér til gagns við útskrift úr grunnskóla og nær fimmtungur stúlkna. Á þessu ári hefur verið umfangsmikil úttekt í gangi á vegum menntamálaráðuneytisins um stöðu drengja í íslensku skólakerfi og eru heildarniðurstöður væntanlegar á næstu misserum. Samkvæmt menntamálaráðuneytinu er ein lykilniðurstaða úr þeirri vinnu að íslensk börn, sérstaklega drengir, þurfi aukinn tungumálastuðning, þá helst á fyrstu árunum á menntagöngu sinni. Rannsóknir sýna skýrt að menntatækni getur spilað stórt hlutverk í því að þróa einstaklingsmiðaðra nám sem eflir þekkingu og færni barna í máltjáningu og málskilningi samhliða lestrarkennslu. Þannig getum við byggt upp þá lestrarfærni sem velmegunarsamfélag eins og Ísland á að státa sig af. Mig langar því að nýta tækifærið hér í störfum þingsins til þess að minnast á gífurlega flott verkefni sem er nú í gangi en undanfarin misseri hefur verið unnið að staðfærslu á finnska lestrartölvuleiknum Graphogame sem hefur verið aðgengilegur öllum finnskum börnum undanfarin ár í lestrarnámi þeirra með góðum árangri. Leikurinn grípur börn í grunnundirstöðu lestrar, aðlagar sig getustigi þeirra og hefur margsýnt virkni sína við að koma þeim börnum sem eru sein til læsis hratt á rétta leið. Það er hreint út sagt frábært að við höfum nú fengið íslenska þýðingu á þessum leik. Kópavogur hyggst fyrst sveitarfélaga reyna þennan leik og ég bíð spennt eftir að sjá niðurstöðurnar sem út úr því koma.

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda vöxtum bankans óbreyttum. Verðbólga minnkaði lítillega milli mánaða, undirliggjandi verðbólga hefur hjaðnað og áfram eru vísbendingar um að tekið sé að hægja á einkaneyslu og fjárfestingu. Því miður hafa verðbólguhorfur þó versnað. Spennan í þjóðarbúinu reynist meiri og gengi krónunnar hefur lækkað. Verðbólguvæntingar hafa einnig haldist háar og kostnaðarhækkanir hafa haft meiri áhrif á verðbólgu en áður. Þetta, auk óvissu um efnahagsleg áhrif jarðhræringa á Reykjanesi, bendir til þess að herða gæti þurft taumhald peningastefnunnar enn frekar. Verðbólguskeiðið núverandi hófst með verðhækkunum sem tengdust framleiðsluvandræðum vegna heimsfaraldurs og sóttvarnaráðstafana honum tengdum ásamt hækkun orku-, gas- og hrávöruverðs vegna innrásar Rússlands í Úkraínu sem ágerðist vegna mikillar eftirspurnar eftir að efnahagsleg áhrif faraldursins runnu sitt skeið. Ríkisfjármálin hafa helst eina leið til að aðstoða í þessari stöðu við að ná niður verðbólgu og vöxtum, þ.e. að halda aftur af vexti útgjalda, hagræða og vinna gegn sóun í ríkisrekstri. Það verður að vera forgangsatriði okkar hér í þessum sal og það á að vera hægt að leysa úr þessari stöðu ef við sameinumst einfaldlega um það. Það hefur hægt á verðhækkunum og forsendur eru til að verðbólga og vextir lækki á nýju ári að því gefnu að réttar ákvarðanir verði teknar. Með það fyrir augum, til að mynda að laun hafa hækkað mikið og kaupmáttur launa hefur þrátt fyrir allt aukist, er þetta því verkefni sem við verðum að vinna saman, bera sömu ábyrgð og ganga saman í sömu átt, hvort sem það er Seðlabankinn, Alþingi, verkalýðsforystan eða vinnumarkaðurinn. Við erum öll saman á þessum báti og ef við reynum að sigla hvert í sína áttina er algerlega fyrirsjáanlegt að brotsjórinn skelli jafnt á okkur öllum.

Er þetta þriðja tilkynningin á fjórum vikum frá Landspítalanum þess efnis. Í viðtali við Hjalta Má Björnsson, yfirlækni bráðalækninga, í hádegisfréttum RÚV kemur fram að enn liggi töluverður fjöldi á Landspítalanum í svokölluðum biðplássum, þ.e. þeir einstaklingar eru tilbúnir til útskriftar af sjúkrahúsi en bíða eftir plássi á hjúkrunarheimili. Jafnframt kemur fram að 60–80 einstaklingar liggi inni á Landspítala á hverjum tíma umfram þann fjölda sem spítalinn er talinn geta sinnt. Þetta er ekkert nýtt enda hefur rúmanýting á Landspítala, sem miðast við að eigi að vera um 85%, verið yfir 100% í fleiri ár. Til þess að laga þetta ástand þarf stórátak í uppbyggingu hjúkrunarrýma. Lagðar hafa verið fram áætlanir þess efnis en þeim verður að fylgja fjármagn. Hæstv. forseti. Það er hægt að tala endalaust um að skoða málin og leggja fram stefnur og aðgerðaáætlanir en ef ekkert kemur fram í fjárlögum um aukna uppbyggingu hjúkrunarrýma, til aukningar við það sem var á fyrra ári, eru það orðin tóm.

að fylgjast með störfum framkvæmdarvaldsins og átta okkur á því hvað er verið að gera við peningana sem við samþykkjum hér í fjárlögum. Stór hluti þess að átta okkur á því hver staðan er fáum upplýsingar í gegnum fyrirspurnir, annaðhvort formlegar þingfyrirspurnir eða fyrirspurnir í gegnum nefndir. Það er dálítið vandamál að sinna svona gæðaeftirlitsstarfi þegar svör berast seint

Svörin þá eru sérstaklega slæm. Það finnst mér áhugavert af því að það er mjög vel skilgreint bæði í lögum og í siðareglum starfsmanna ríkisins að þar sé heiðarleiki í forgrunni.

Hæstv. forseti. Í síðustu viku fylgdist ég með fjölda barna taka sæti í þessum sal. Þau voru hér að kynnast okkar störfum og svara spurningum frá hæstv. forseta Alþingis

Það skiptir gríðarlegu máli að börnin geti fengið að sjá og fundið fyrir því að þau hafa rödd. Þetta eru tæki sem við höfum til að gefa næstu kynslóðum frekari tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri og mögulega til framkvæmda. Það skiptir gríðarlegu máli að við hér og kjörnir fulltrúar hlusti á næstu kynslóðir. Við höfum tekið nokkur skref til að tryggja það. Við höfum sett það í lög að sveitarfélög eigi að hafa sérstök ungmennaráð til að tryggja ungmennum sérstakan vettvang innan sveitarfélaga til að koma sínum málum á framfæri. Það virðist þó vera að sum sveitarfélögin nýti sér ekki þessi ungmennaráð eða noti þau jafnvel til skrauts og á þau sé ekkert raunverulega hlustað. Ég var nýlega í Albaníu með nokkrum ungum þingmönnum í Evrópu og þar funduðum við með ráðherrum og kjörnum fulltrúum um stöðu ungs fólks þar í landi. Helmingur þjóðarinnar í Albaníu er yngri en 30 ára og unga fólkið er að flytja úr þorpunum, er að flytja úr landi vegna þess að það finnur að á það er ekki hlustað.

Forseti. Á fundi í gær um áherslur Íslands á loftslagsþingi Sameinuðu þjóðanna spurði ég orkumálaráðherra, sem sinnir umhverfismálum stundum í hjáverkum, hvers vegna velsældarhagkerfið væri ekki áherslumál á þinginu sem hefst í næstu viku. Ég spurði vegna þess að í kafla stjórnarsáttmálans sem fjallar um utanríkis- og alþjóðamál er einmitt fjallað um velsældarhagkerfi sem áherslumál. Ráðherra svaraði að hann væri að forgangsraða áherslum sem ná árangri ekki mikil traustsyfirlýsing á þetta risastóra loftslagsmál sem snýst um að uppfæra hagkerfið okkar og hætta að horfa á hagvöxt sem eina mælitækið á gæði samfélagsins, að hætta að láta öll ríkisfjármálin snúast um að keyra upp hagvöxtinn, að hámarka neyslu og framleiða meira og meira, algjörlega óháð gæðum og áhrifum sem það hefur á umhverfið, áhrifum sem það hefur á líf fólks. Velsældarhagkerfið horfir til fleiri þátta, t.d. hvort það sé auðvelt að eignast húsnæði; er umhverfið heilsusamlegt, er menntakerfið gott, er mikil lýðræðisleg þátttaka, hvernig er geðheilbrigði þjóðarinnar, sofum við nóg, höfum við tíma og getu til að mynda heilbrigð og djúp tengsl, upplifum við tilgang,

er skilgreint út frá því hversu mikið við getum framleitt og hversu mikla neyslu við getum stundað. Forseti. Þetta hagkerfi með þessum hvötum er rótin að þeirri geðheilsukrísu, þeirri neyslukrísu, þeirri loftslagsvá sem við stöndum frammi fyrir og mér finnst það bara óheiðarleg ríkisstjórn sem skreytir sig með þessu gríðarlega mikilvæga máli á tyllidögum en þegar kemur að því að raunverulega setja það á dagskrána

Þessi mismunur skerðir illa launagreiðslur til fjölda launamanna í Grindavík. Það virðist vera reglan frekar en undantekning hjá þessari ríkisstjórn að styrkir og frítekjumörk haldist óbreytt í nokkur ár eða jafnvel áratugi án þess að hækka samkvæmt vísitölu launa. Með þessum vinnubrögðum er ríkisstjórnin vísvitandi og viljandi að skerða stórlega tekjur og styrki fólks og valda þeim þannig fjárhagslegu tjóni. Þetta er mjög áberandi í almannatryggingakerfinu og virðist hafa smitast vel og vendilega yfir í launakerfi vinnandi fólks,

fólk sem býr hér í sárri neyð. Þess vegna ætla ég að ræða hér um komandi fjáraukalög, sem koma til okkar núna á næstu dögum til 2. umræðu, þar sem Flokkur fólksins er með breytingartillögu við fjáraukann einmitt um jólabónus til handa eldra fólki sem hefur engar aðrar tekjur að reiða sig á en greiðslur almannatrygginga. Þetta eru ríflega 2.000 einstaklingar. Upphæðin eru um 138 millj. kr. sem við erum að óska eftir fyrir þennan langfátækasta hóp. Þetta er einmitt eins og hv. þm. Guðmundur Ingi benti svo réttilega á áðan; stærri hlutinn af þessum ríflega 2.000 einstaklingum sem við erum að óska eftir jólabónus fyrir er fyrrverandi öryrkjar, fólk sem hefur farið úr því að fara úr örorkukerfinu yfir í ellilífeyriskerfið og misst þá í rauninni

sem við eigum í rauninni að leiðrétta svona rugl. Það er hérna sem við eigum að sýna sóma okkar í því að leiðrétta svona rugl. Ég skora á ríkisstjórnina að leiðrétta þetta rugl og í rauninni líka að koma með þennan jólabónus til handa fátækustu eldri borgurunum núna fyrir jólin.

fundarsalur höfuðborgarsvæðisins sem er nánast með daglega fundi og sem ekki gefur kost á þeirri sjálfsögðu nútímatækni sem gerir manni kleift að sýna með myndrænum hætti

kostur á í heiminum en gæti verið einhver besti fræðslumiðill fyrir almenning sem hægt væri að bjóða upp á í stjórnmálafræðunum og samfélagsfræðunum öllum.

úr þessum stóli eða sérstaklega nefndastólum. Við getum fengið algreindina eða gervigreindina okkur til atfylgis og skoðað hver var niðurstaða dagsins, (Forseti hringir.) hver var niðurstaðan í málinu, og sent hana áfram til framkvæmdarvaldsins í þágu heildarinnar. Þetta er mín

Virðulegur forseti. Varnir gegn hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvaldsins voru gerðar að lögum í kjölfar ábendinga alþjóðastofnana um að hér á landi væri lítið um slíkar varnir. Á þessum tíma var ég formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og tók þátt í meðferð þess máls og upplifði þá að það væri verið að haka í ákveðið box frekar en að reyna raunverulega að gera allt sem gera mætti til að varna hagsmunaárekstrum hjá æðstu handhöfum framkvæmdarvaldsins. Þannig er það hlutverk forsætisráðherra að hafa eftirlit með stjórnsýslu, þ.e. hagsmunaárekstrum hjá ráðuneytum samráðherra sinna í ríkisstjórn,

Tillögum okkar í minni hlutanum um að setja á fót sjálfstæða nefnd sem myndi hafa eftirlit með þessu og tryggja að rétt sé sagt frá í hagsmunaskrá ráðherra og að eitthvað gerist ef ráðherra lýgur til um sína hagsmuni var hafnað. Inn í lögin var þó sett ákveðið snúningshurðarákvæði, eins og það er kallað, sem gekk út á það að varna því að ráðherrar, ráðuneytisstjórar og skrifstofustjórar í ráðuneytum gætu gengið beint inn í störf til hagsmunaaðila og tekið til starfa á sama málefnasviði og ráðuneyti þeirra með allar þessar upplýsingar sem þau hafa úr farteskinu frá hinu opinbera. Þetta mega þeir þá ekki gera í sex mánuði. Við settum líka fram breytingartillögu um að þetta myndi ná til aðstoðarmanna ráðherra enda eru þeir nánustu samstarfsmenn ráðherra og hafa aðgengi að gríðarlegu magni af upplýsingum. Þessu var líka hafnað af meiri hlutanum.

Þetta setur sveitarfélögin sem hýsa sjókvíaeldi í verulega vonda stöðu. Sveitarfélögin hafa byggt upp innviði til að mæta nýrri og stækkandi atvinnugrein og hafa verið tilbúin að gera sitt og móta þá umgjörð sem þarf til að vaxa með. Hér er um að ræða uppbyggingu á hafnarsvæði og einnig uppbyggingu vegna fjölgunar íbúa og styrkingar grunnþjónustukjarna, svo sem grunn- og leikskóla. Í mörg ár hafa sveitarfélögin kallað eftir meiri skýrleika í lögum og reglum og að stjórnvöld fari að yfirfara laga- og reglugerðraumhverfi sjókvíaeldis með hliðsjón af gjaldtöku af fiskeldi. Ég hef lagt fram þingsályktunartillögu um þetta efni í nokkur þing í röð.

Virðulegi forseti. Það er erfitt að byggja upp traust þegar leikreglur eru ekki skýrar, en það er vilji beggja aðila og því verða stjórnvöld að haska sér við verkið. Á vorþingi 2021 kom innviðaráðherra fram með frumvarp um breytingar á hafnalögum. Þar voru tillögur sem byggja undir að sveitarfélög geti sett inn í sína gjaldskrá aflagjöld af eldisfiski. Það náði ekki fram að ganga. Á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er boðað að hafnalög verði sett aftur á dagskrá á næstu vikum og er það vel. Vonandi verður unnið með þau hratt og vel í gegnum þingið.

í löndunum í kringum okkur og vextir hafa lækkað en á meðan upplifir fólk á Íslandi létti þegar Seðlabankinn tilkynnir að vextir verði áfram 9,25%, að vextir hækki ekki meira. Fólk upplifir létti þrátt fyrir þetta en það hefur auðvitað allt með væntingar að gera. Tímabil hárra vaxta eru lengri á Íslandi en í löndum sem við viljum bera okkur saman við og vextir eru margfalt hærri. Þess vegna er ábyrgðarhluti að neita að ræða kostnað fólksins í landinu af krónunni og þess vegna er það vanræksla í starfi að sitja hjá í aðgerðum gegn verðbólgu eins og ríkisstjórnin gerir. Heimilin og fyrirtækin finna rækilega fyrir afleiðingunum og það þarf að fara að ræða af alvöru hverjir það eru sem taka höggin af þessum ævintýralega háu vöxtum. Aldrei hafa fleiri keypt sína fyrstu íbúð en á árunum 2020 og 2021. Hér er stór hópur þeirra sem taka þyngsta höggið á sig vegna flatra vaxtahækkana á þau sem skulda, ungt fólk og barnafjölskyldur.

og í ár bætast 4.500 heimili við þennan hóp þegar þau verða ekki lengur í skjóli fastra vaxta. Vextir heimilanna af yfirdráttarlánum hafa ekki verið meiri síðan í hruninu. Ungu fólki er ómögulegt að kaupa íbúð ef það á ekki bakland sem getur hjálpað til. Þetta eru afleiðingarnar. Vextir væru lægri hér ef ríkisstjórnin hefði það raunverulega sem markmið að vinna gegn þenslu og verðbólgu en ríkisstjórnin situr hjá.

Hæstv. forseti. Við lifum á viðsjárverðum tímum. Ekki hefur verið ófriðvænlegra í heiminum síðan um miðjan níunda áratuginn og bjartsýnin sem ríkti við lok kalda stríðsins er löngu horfin út í veður og vind. Þótt átökin á Gaza hafi átt athygli umheimsins undanfarið mallar stríðið í Úkraínu áfram auk fjölda annarra staðbundinna átaka sem minni athygli hafa fengið í fjölmiðlum í okkar heimshluta, alltaf með miklum hörmungum fyrir líf almennra borgara. Við Íslendingar erum lánsöm að hér hefur verið friðvænlegt lengi og að þau stríð sem ollu mestu hamförum 20. aldarinnar höfðu takmörkuð áhrif hér á landi, a.m.k. ef horft er á þær afleiðingar sem oftast eru tengdar vopnuðum átökum. En það má líka heimfæra þessa reynslu á vissan hátt upp á nágrannalöndin því að við höfum búið við mjög langt friðartímabil í Vestur-Evrópu og þær kynslóðir sem upplifðu síðari heimsstyrjöldina eru nú óðum að hverfa yfir móðuna miklu. Það sækir að manni dálítill uggur í því sambandi að lærdómar stríðsins, sem eftirstríðsárakynslóðirnar gerðu mikið í því að varðveittust og settu m.a. á fót Sameinuðu þjóðirnar til að tryggja heimsfriðinn, hverfi líka. Í því sambandi er rétt að muna skilaboð Stefans Zweigs í bók hans Veröld sem var, um að hið stöðuga samfélag sem maður býr í og heldur að muni endast að eilífu getur horfið í einni svipan. Zweig var austurrískur gyðingur og alinn upp í velmegandi fjölskyldu í Vínarborg í lok 19. aldar. Heimsmynd hans snerist á hvolf í heimsstyrjöldunum miklu og batt hann enda á líf sitt í útlegð í Suður-Ameríku um miðbik síðara stríðs, búinn á líkama og sál, búinn að missa trúna á mannkynið. Í þessu sambandi er rétt að muna að lýðræði, mannréttindi, kvenfrelsi og fjölbreytileiki er engan veginn sjálfsagður hlutur. Sífellt færri ríki heims búa við þessi auðæfi sem við höfum vanist að taka sem sjálfsögðum hlut og sjálfgefnum réttindum.

Mörg okkar hefðu viljað sjá lækkun stýrivaxta en sýnum ákvörðuninni skilning og þökkum fyrir að þeir hækkuðu þó ekki. Það er brýnasta mál efnahagsstjórnarinnar að ná niður verðbólgunni. Hún bítur okkur öll en þó mest þau efnaminni í samfélaginu. Hér hefur ríkisstjórnin lagt áherslu á að tryggja að hagstjórnartækin tali saman, þ.e. ríkisfjármálin og þau verkfæri sem Seðlabankinn hefur. Í tekjubandorminum sem fylgir fjárlagafrumvarpinu er til að mynda lagt upp með 3,5% hækkun á svokölluðum krónutölusköttum í samræmi við forsendur tekjuáætlunar fjárlagafrumvarpsins. Það er ekki raunhækkun á milli ára og lóðbeint til að styðja við hagstjórnina. Hér er hið opinbera að gera sitt. Hvað á það að þýða, virðulegi forseti, að hvert sveitarfélagið á fætur öðru kynni nú gjaldskrárhækkanir sínar fyrir næsta ár,

Þessar hækkanir koma langverst niður á þeim sem verst standa og geta vart talist vera í ætt við félagslegt réttlæti. Virðulegur forseti. Til að ná niður verðbólgunni verðum við að róa í sömu átt. Ég get ekki séð að sveitarfélögin séu að gera það með sínum gjaldskrárhækkunum og hvet þau til þess að taka þátt í mótvægisaðgerðum gegn verðbólgu.

Herra forseti. Ísland var fyrsta ríkið í Vestur- og Norður-Evrópu til að viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Það hafa 139 ríki viðurkennt Palestínu. Ríki eins og Bandaríkin, Bretland og Frakkland hafa ekki viðurkennt Palestínu. Ég átti fund fyrir skömmu með stjórnvöldum í Ramallah um stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs og þeir byrjuðu fundinn á því að þakka fyrir stuðning Íslands. Þeir bera mikla virðingu fyrir Íslandi og horfa upp til okkar. Herra forseti. Ég sé enga þörf fyrir þessa skýrslu. Ég get svarað þessu hér og nú: Við höfum staðið okkur frábærlega.

og aðgerðaáætlun fyrir næstu fimm ár, þ.e. 2024–2028. Með tillögu til þingsályktunar um húsnæðisstefnu er í fyrsta sinn sett fram heildstæð stefnumótun í húsnæðismálum á landsvísu sem hefur að leiðarljósi að tryggja húsnæðisöryggi í víðtækum skilningi. Þannig verði sköpuð skilyrði að góðu og öruggu húsnæði með viðráðanlegum húsnæðiskostnaði sem hentar ólíkum þörfum hvers og eins. Verkefnið er stórt og kallar á samvinnu fjölmargra ráðuneyta og stofnana. Með tillögunni verður til skýr langtímastefna um hvernig bregðast eigi við stórauknum íbúafjölda um fyrirsjáanlega framtíð á sama tíma og mikill skortur er á íbúðum. Samhliða þarf húsnæðisstefna að stuðla að félagslegri samheldni og efnahagslegum stöðugleika. Stefnumótun í húsnæðismálum hefur hingað til ekki verið sett fram á heildstæðan hátt, en þess í stað hafa bæði löggjöf og aðgerðir í málaflokknum fremur mótast af nauðsyn til að bregðast við aðstæðum á húsnæðismarkaði hverju sinni. Á undanförnum árum hafa mörg skref verið stigin til að einfalda stjórnsýslu húsnæðismála, m.a. með stofnun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og tilflutningi verkefna til hennar. Einnig með því að sameina húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsmál undir sama ráðuneyti ásamt byggða-, samgöngu- og sveitarstjórnarmálum til að tryggja aukna samþættingu þessara málaflokka. Heyra þessir málaflokkar nú allir undir innviðaráðuneytið sem er mikilvægt til að tryggja sameiginlega sýn í áherslum og skilvirkni aðgerða. Undanfari húsnæðisstefnunnar byggir og horfir m.a. til skýrslna og tillagna sem hafa verið unnar á vettvangi þjóðhagsráðs og ráðuneyta. Má þar meðal annars nefna skýrslu starfshóps um umbætur á húsnæðismarkaði sem Anna Guðmunda Ingvarsdóttir og Gísli Gíslason fóru fyrir árið 2022. Þar voru settar fram 28 tillögur, m.a. um aukna uppbyggingu, endurbættan húsnæðisstuðning, réttindi og húsnæðisöryggi leigjenda og fleira. fleira. Þessar tillögur hafa síðan lagt grunn að aðgerðum í stefnumótun og er m.a. horft til þeirra í stuðningi stjórnvalda vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði í desember 2022. Þá var húsnæðisstefnan afrakstur af miklu samráði um allt land, við almenning, sveitarstjórnarstigið, félagasamtök og atvinnulífið. Undanfari stefnunnar var grænbók í húsnæðismálum sem var unnin í innviðaráðuneytinu þar sem greint var frá stöðunni í húsnæðismálum, lykilviðfangsefnum og áherslum við gerð stefnunnar. Grænbókin var kynnt í samráðsgátt stjórnvalda og uppfærð að því samráði loknu. Í kjölfar grænbókar var unnin svokölluð hvítbók þar sem kynnt voru drög að stefnu með markmiðum, áherslum og mælikvörðum auk tímasettra aðgerða með skilgreindum ábyrgðar- og framkvæmdaraðilum. Hvítbókin var einnig kynnt í samráðsgátt og samráðinu lauk með húsnæðisþingi nú í haust þar sem gafst tækifæri til umræðna og skoðanaskipta um innihald hvítbókarinnar og áherslur stefnunnar. Í tillögu að þingsályktun um húsnæðisstefnu eru átta lykilviðfangsefni til að mæta áskorunum sem við okkur blasa og leggja grunn að stefnunni. Áhersla er að ná stöðugleika á húsnæðismarkaði þar sem fjölbreytt framboð íbúða mætir þörf. skilvirka stjórnsýslu á sviði húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsmála, greinargóðar upplýsingar um húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsmál, sérhæfðar lausnir til að mæta áskorunum á landsbyggðinni og markvissan húsnæðisstuðning sem er afmarkaður við þá sem standa höllum fæti á húsnæðismarkaði. Í tillögu til þingsályktunar um húsnæðisstefnu eru sett fram eftirfarandi fjögur markmið stjórnvalda í húsnæðismálum: 1. Jafnvægi verði á húsnæðismarkaði þar sem fjölbreytt framboð íbúða mæti þörf og að þróun húsnæðis- og leiguverðs sé stöðug. stöðug. 2. Skilvirk stjórnsýsla og bætt starfsumhverfi mannvirkjagerðar stuðli að auknum gæðum, öryggi, rekjanleika og hagkvæmni íbúðauppbyggingar í jafnvægi við umhverfið. umhverfið. 3. Landsmenn búi við húsnæðisöryggi og jafnrétti í húsnæðismálum með því að sköpuð verði skilyrði með markvissum húsnæðisstuðningi til að öll hafi aðgengi að öruggu og góðu húsnæði með viðráðanlegum húsnæðiskostnaði. húsnæðiskostnaði. 4. Framboð íbúða stuðli að virkum vinnumarkaði og styðji við öflug vinnusóknarsvæði um allt land. Stærsta áskorunin í húsnæðismálum á komandi árum snýr óneitanlega að framboðsmarkmiðinu, þessu fyrsta; að tryggja nægt framboð af fjölbreyttu húsnæði. Mikilvægt er að stjórnvöld móti sér skýra stefnu um hvernig bregðast eigi við stóraukinni fólksfjölgun á Íslandi á sama tíma og framboð íbúðarhúsnæðis hefur ekki aukist í takt við íbúafjölgun. Einnig er skýrt markmið um að auka húsnæðisöryggi tekju- og eignaminni einstaklinga og fjölskyldna, stuðning við fyrstu kaupendur, heimili með þunga framfærslubyrði og þá sem búa við markaðsbrest á húsnæðismarkaði. Í þeim aðgerðum þarf að stuðla að því að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu. Sérstök áhersla verður því að vinna að því að lækka húsnæðisbyrði fyrir tekju- og eignaminni með því að auka framboð af hagkvæmu húsnæði á leigumarkaði. Hér á landi er óhagnaðardrifið leiguhúsnæði aðeins lítill hluti af heildarleigumarkaði, eða um 2–3%. Hlutdeild almenna íbúðakerfisins samkvæmt stefnunni gæti farið í 6% eftir tíu ár og þannig átt þátt í auknu jafnvægi á húsnæðismarkaði. Með markvissum aðgerðum til stuðnings tekju- og eignaminna fólks innan almenna íbúðakerfisins er ætlunin að auka framboð af öruggu og viðunandi leiguhúsnæði og stuðla að því að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda. Og við erum við lögð af stað.

Nánar tiltekið þá eru um 5.000 íbúðir fjármagnaðar í almenna íbúðakerfinu með stofnframlagi ríkis og sveitarfélaga og 1.500 íbúðir í hlutdeildarlánakerfinu, en það er úrræði fyrir fyrstu kaupendur undir ákveðnum tekjumörkum. Að því sögðu er líka rétt að segja að hér er ekki verið að hverfa frá séreignarstefnu. Það er sú stefna sem við höfum haft hér á Íslandi. Langstærstur hluti fólks býr í eigin húsnæði. Hér er hins vegar verið að búa til aðstæður fyrir fjölbreyttari húsnæðismarkað til að mæta fólksfjölgun og auka valkosti fyrir fólk, valkosti um að eiga heimili sem eru grundvallarréttindi íbúa landsins. Forsenda þess er að til staðar séu húsnæðiskostir sem mæta einmitt þörfum mismunandi einstaklinga og fjölskyldna um allt land. Framboðið þarf því að vera fjölbreytt og henta mismunandi hópum. Verkefnið er stórt og kallar á samhæfða vinnu ráðuneyta, sveitarfélaga, stofnana og annarra hagaðila. Samtal við sveitarfélögin um þessi mál hafa verið sett í forgang, m.a. með rammasamningi ríkis og sveitarfélaga um húsnæðisuppbyggingu og tímasetta aðgerðaáætlun. Nú hafa tvö sveitarfélög skrifað undir slíkan samning og fleiri munu gera það. Sveitarfélögin skapa sér framtíðarsýn í uppbyggingu húsnæðis, bæði hvað varðar umfang nýrrar húsnæðisuppbyggingar, en einnig varðandi tegund og samsetningu húsnæðis. Ég sagði áðan að við værum lögð af stað. Til marks um það þá eru níu frumvörp sem eru hluti aðgerðanna í húsnæðisstefnunni í tillögu til þingsályktunar um húsnæðisstefnu ýmist í vinnslu í ráðuneytinu eða hafa verið lögð fram hér á Alþingi nú þegar. Frumvörpin styðja við þau markmið sem stefnan byggir á.

14 undir markmið um að skilvirkari stjórnsýslu og gæði íbúða í jafnvægi við umhverfið, aðrar 14 undir markmið um húsnæðisöryggi og jafnrétti landsmanna í húsnæðismálum og síðan 6 undir markmið um að framboð íbúða stuðli að virkum vinnumarkaði um land allt.

Við höfum búið við það allt of lengi, í áratugi og kannski ekki síst eftir bankahrunið, að húsnæðismarkaðurinn hefur sveiflast gríðarlega og haft veruleg áhrif á verðbólgu með tilheyrandi vaxtahækkunum sem koma niður á fjölskyldum og fyrirtækjum. Með þessari umfangsmiklu stefnu er eitt meginmarkmiðið að skapa til lengri tíma jafnvægi á húsnæðismarkaði sem gagnast ekki síst fyrstu kaupendum og þeim sem eru tekju- og eignaminni.

og legg til að henni verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. velferðarnefndar og 2. umræðu.

Það er auðvitað alltaf skynsamlegt að gera ráðstafanir til framtíðar, sérstaklega ef við erum að hysja upp um okkur buxurnar eftir aðgerðaleysi. Ég fagna í sjálfu sér þessari umræðu. Ég mun koma inn á stefnuna í ræðu en mig langar að spyrja hins vegar ráðherra, af því að við erum hér í núinu. Í rúmt ár hefur Samfylkingin kynnt og kallað eftir leigubremsu. Ríkisstjórnin hafði raunar boðað húsaleigulög í september en það bólar ekkert á þeim enn þá. Nú er eins og hugmyndin um leigubremsuna sé komin á ís en kynnt til sögunnar eitthvað sem er heitir leiguteygja. Í fyrsta lagi langar mig að spyrja hvort það sé rétt hjá mér að leigubremsan muni ekki koma hér inn í haust, sem hefði verið heppilegt við núverandi aðstæður. Í öðru lagi langar mig að heyra frá ráðherra hvað leiguteygja er og svo að lokum hvort hann geti dagsett húsaleigulögin.

mjög margir aðilar, aðilar vinnumarkaðarins þar á meðal sem á sínum tíma voru sammála um, og margir hagaðilar, að þarna væri komið eitthvert tæki til þess, auðvitað ekki allir sammála um hvort það sé nóg að þarna væri eitthvað sem hv. þingmaður má kalla leigubremsu og einhverjir munu kalla leiguteygju. En fyrst og fremst er markmiðið að styrkja réttarstöðu leigutakans og stuðla að langtímaleigusamningum og stöðugri leigu.

ágætisskáldsaga Davíðs Stefánssonar um Sólon Íslandus þar sem Sölvi Helgason reiknar barn í konu og úr henni aftur því að þannig er þetta svolítið með húsnæðismál þessarar ríkisstjórnar. Það er fullt af fallegum loforðum

Þessi hugtök sem hv. þingmaður nefndi hér eru ekki nefnd í frumvarpinu og þar af leiðandi treystir ráðherrann sér ekki til að útskýra það og alls ekki fyrir þingmanninum sem augljóslega leggur mismunandi skilning í þessi tvö Síðan vil ég bara segja við hv. þingmann að sá sem hér stendur er meira í svona raunveruleikastjórnmálum, leggur fram tillögur að lausnum og er ekki mikið fyrir að segjast vera að búa til einhver skáldverk. Ég hins vegar dáist að þeim sem það geta og nýt þess gjarnan að bæði hlusta og lesa slíka hluti. En þegar við erum í pólitík og að fara að byggja upp húsnæði þá vil ég frekar treysta á staðreyndir og lausnir og ég stend frekar fyrir þann hluta í stjórnmálum.

verður áhugavert að fara í gegnum það í velferðarnefnd í framhaldinu. Það vekur athygli mína þegar ég horfi á þessar tölur sem eru nefndar þarna í niðurbroti á ramma fjármálaáætlunar að þar er verið að gera ráð fyrir húsnæðisbótum upp á 9 milljarða á hverju ári.

fjölda þeirra sem eiga húsnæði. Það mun að sjálfsögðu hafa í för með sér að það þarf að greiða meira í húsnæðisbætur, nema

stendur stendur fyrir í pólitík og hv. þingmaður, að ég vil frekar framleiða fleiri hagkvæmar íbúðir þar sem leiguverðið og greiðslugeta fólks dugar til að standa undir þeirri leigu heldur en að vera að borga fólki bætur. Þannig að við erum að leggja hér upp með að þær bætur sem eru þarna í þessum fjárlögum, til að mynda næsta árs, muni duga vel fyrir því umfangi sem húsnæðisbæturnar standa fyrir. En það sem við erum að leggja áherslu á og það sem þessi stefna snýst um um er að fjölga hagkvæmum kostum á markaði þannig að við þurfum ekki að vera að setja eftirspurnarhvetjandi bætur út til fólks, heldur auka frekar framboðshliðina.

En mér finnst skrýtið þegar gerðar eru áætlanir að þetta sé bara einhver framreikningur um óbreyttar tölur. Ég næ ekki utan um það af því að áætlanir eiga í raun og veru að reyna að fanga

Það hefur verið rætt um það lengi að lífeyrissjóðir ættu að koma meira inn í fjármögnunina á húsnæðismarkaði en við vitum að lífeyrissjóðir eru nú þegar miklir lánveitendur á húsnæðismarkaði.

þannig að þær myndu auðvitað bara taka breytingum eftir fjárlögum ef það verður breyting á. En aftur skiptir þarna máli að auka framboð frekar en að vera alltaf að hækka bætur, af því að það er eftirspurnarhvetjandi.

Ein lagabreytingin er t.d. sú að það þarf að heimila lífeyrissjóðum að taka þátt í svona verkefnum án þess að þessi heimild takmarkist við 20%, sem kallar þá á að fimm lífeyrissjóðir þurfi að koma saman að verkefnum. Það væri eðlilegt að það væri nóg að þeir væru tveir til að mynda

Það er spennandi að fá þetta mál hér inn í þingsal og auðvitað mjög mikilvægt. Ég tek undir með hæstv. ráðherra, ég held að jafnvægi sé ákveðið lykilorð í þessari umræðu. Þetta er stórt verkefni sem varðar lífskjör og lífsgæði en ekki síst jafnvægi og að ná utan um þessar dramatísku sveiflur sem hafa einkennt húsnæðismarkaðinn hér á landi. Það er margt sem mætti kannski skoða samhliða eins og einföldun regluverks. Mig langaði til að spyrja hæstv. ráðherra út í stöðuna

háir vextir auka fjármögnunarkostnað verktaka og hægja mjög auðveldlega á uppbyggingu. Ég las viðtal við Kristján Baldursson fasteignasala í dag sem sagðist sjá það í auknum mæli að fléttur í fasteignakaupum gangi ekki upp vegna þess að fyrstu kaupendur geta ekki fjármagnað

m.a. í ríkisfjármálunum og fjárlögum næsta árs, að halda sig við það að þau séu aðhaldssöm, að ná fram þeim árangri að verðbólga fari niður. Það er bara langmikilvægasti þátturinn í því að öll stefnan næstu 15 árin verði að veruleika. Þetta er langhlaup, erfitt að ná fram jafnvægi. Fyrsta skrefið er að setja fram heildstæða stefnu og aðgerðir í því ljósi og þannig mun maður hafa þá nægjanlegan fyrirsjáanleika til að komast þangað. En ég vil segja: Við erum með tæki í þessari stefnu til að bregðast við þessum vanda. Í ár er verið að byggja 800 íbúðir í þessu kerfi þar sem við erum að taka hér þátt með stofnframlögum eða hlutdeildarlánum. Á næstu tveimur árum verða 1.000 íbúðir byggðar hvort árið, þ.e. 2.800 íbúðir á þessum þremur árum. Þessar 2.800 íbúðir yrðu ekki byggðar ef við værum ekki að koma til móts við fólk. Markaðurinn myndi ekki byggja fyrir fyrstu kaupendur eða lágtekjufólk á þennan hátt, þannig að stefnan er byrjuð að virka.

á þeim peningi er að við erum allt að því heimsmeistarar í fólksfjölgun sem hefur með innflutt vinnuafl að gera, sem hefur með mikla sókn ferðaþjónustunnar gera. Það eru jú jákvæð tíðindi en tíðindi sem birtast okkur víðs vegar í samfélaginu, þ.e. afleiðingar þess. Er hægt að ræða húsnæðisstefnu til lengri tíma litið án þess að ræða ferðaþjónustu fólk sem flyst til landsins til þess að byggja húsnæði, en ekki síst til að vinna í ferðaþjónustu og ferðamennina sjálfa, án áhrifa á

Þetta eru alla vega risastórar áskoranir sem hv. þingmaður kemur hér með og ég held að við hljótum að vera heimsmeistarar eða alla vega að keppa um efstu þrjú sætin í fólksfjölgun með 1.000 manna fjölgun á mánuði í einhverja 20 mánuði.

Síðan leggur HMS heildarmat á það hvort þessar tölur séu raunhæfar og við erum þannig komin með einhverja sýn til langs tíma. Þegar það fjölgar mjög mikið þá þurfum við væntanlega að uppfæra þessar tölur. Ein leiðin sem við höfum farið til að geta tekið á móti öllum þessum ferðamönnum hefur verið sú að við höfum hleypt mjög mörgum í að fara í svokallaðar Airbnb-íbúðir. Kannski ættum við aðeins að taka það upp og ræða í þessu samhengi hvort það aðgengi þurfi að vera með einhverjum hætti meira takmarkað.

að áætlun um 35.000 nýjar íbúðir á næstu tíu árum, sem er líklega ekki nóg til að vinna upp óuppfyllta íbúðaþörf, muni ekki nást því að það byggjast rétt rúmlega 2.000 íbúðir á hverju ári næstu árin til 2026 alla vega, sem er langt frá þeim 3.500 sem þyrfti að ná á ári til að ná 35.000 á tíu árum. Þannig að spurningin er einföld: Miðað við fjármagnið sem kemur fram hérna í upphafi tillögunnar,

í íbúðum eða færri, í hvaða átt lýðfræðin er að færa okkur, hvort við erum að elta það sem við höfum verið að sjá gerast á Norðurlöndum eða hvort við erum að fara í einhverja aðra átt, þá væri hægt að svara þessu nákvæmlega. En auðvitað liggur svarið fyrir, á sama hátt og þetta er stefna um að ná jafnvægi, að án slíkrar stefnu, án framtíðarsýnar, án ólíkra sviðsmynda þá náum við því aldrei. En með því að setja fram langtímastefnu til 15 ára og aðgerðaáætlun til fimm ára til að takast á við þær áskoranir sem við erum með núna þá er líklegra að við náum því jafnvægi sem stefnt er að, en ella náum við því aldrei.

Það sem hefur gerst er að þessi óuppfyllta íbúðaþörf hefur aukist vegna meiri fólksfjölgunar en búist var við, en samt náðum við ekki þeim markmiðum sem áður voru sett.

markmiði um hvernig það er gert. Það byggir auðvitað á ólíkum sviðsmyndum. Húsnæðisáætlanir sveitarfélaganna eru t.d. ekki lengur skýrsla sem er sett upp í hillu heldur eru það stafrænar upplýsingar sem endurnýjast og eru

og hefði auðvitað átt að taka það fram að þetta er hugtak sem hann notaði í ræðu 30. maí í vor þegar hann var einmitt að tala um leigumálin. En látum það vera. Það á auðvitað ekki að þurfa að taka það fram að húsnæði er ekki lúxus sem á einungis að standa vel stæðu fólki til boða. Þvert á móti er þetta grunnþörf hverrar manneskju, ekki einungis til að skýla sér fyrir veðri og vindum heldur er tryggt húsnæði staður sem skapar einstaklingum og fjölskyldum öryggi og við köllum það nú í daglegu máli heimili. Stefnan sem hér er lögð fram er að mörgu leyti ágæt en hún er sett fram við afar snúnar og sérstakar aðstæður. Í fyrsta lagi hefur lengi legið fyrir vöntun á húsnæði og uppbygging þess hefur verið býsna brokkgeng síðustu árin. Hún hefur fyrst og fremst ráðist af markaðsaðstæðum verktaka hverju sinni sem eru ólíkar frá ári til árs í mjög sveiflukenndu hagkerfi. Þátttaka hins opinbera var lengst af lítil eftir að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur lögðu niður félagslega húsnæðiskerfið og hefur að mestu leyti verið borin uppi af einstökum sveitarfélögum. Fæst hafa reyndar risið undir þeirri ábyrgð þegar frá eru skilin Reykjavík, Akureyri, Ísafjörður og einhver fleiri. Það voru vissulega stigin ákveðin framfaraskref með almenna íbúðakerfinu og þakka bæði stjórnvöldum en ekki síst verkalýðshreyfingunni fyrir það framtak. Það hefur þó ekki verið nógu góður framgangur í því verkefni og okkur vantar tilfinnanlega á markaðinn aðila sem getur hugsað til mjög langs tíma, fjárfest til mjög langs tíma og annað þörf þvert á og þrátt fyrir hæðir og lægðir í efnahagslífinu. Í öðru lagi bætist ofan á þetta fólksfjölgunin, sem var rædd hérna í andsvörum áðan, fyrst og fremst vegna aðflutts vinnuafls sem hefur borið uppi mannaflsfrekar greinar í þjónustu og nú bætist á auðvitað áfall vegna hryllilegra náttúruhamfara sem hafa leitt til þess að tæplega 4.000 manns hafa þurft að flýja frá heimili sínu. Það er óvíst hvenær það fólk getur flutt til baka og ómögulegt

En í þriðja lagi, og kannski það sem gerir hlutina flókna, þarf þessi mikla þörf á húsnæðisuppbyggingu núna að eiga sér stað í mikilli þenslu í efnahagslífinu

aðgerðir sem beinlínis voru ætlaðar til að draga úr umsvifum í byggingariðnaði. Ríkisstjórn sem er ekki tilbúin til að forgangsraða og skilgreina þau verkefni sem verður að fara í og neitar á sama tíma að taka á þenslunni þar sem þenslan er lendir óhjákvæmilega í þessari stöðu, að gefa sífellt í og úr. Með öðrum orðum, þetta er gott dæmi um það þegar hægri höndin gerir eitt en sú vinstri annað.

„Tilgangur rammasamningsins er að auka framboð nýrra íbúða til að mæta fyrirsjáanlegri íbúðaþörf ólíkra hópa samfélagsins til skemmri og lengri tíma og stuðla að auknum stöðugleika og jafnvægi á húsnæðismarkaði á næstu tíu árum.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur sem sagt metið það svo að til að efna rammasamninginn þurfi stofnframlög frá ríkinu að vera samtals 44 milljarðar kr. frá 2024–2028 en ríkisstjórnin stefnir að því að það verði 22 milljarðar, lækki um helming strax árið 2025. Og, herra forseti, þetta er meira að segja viðurkennt í greinargerðinni, með leyfi: „Umræddar fjárheimildir eru talsvert undir því sem þyrfti að vera ef rammasamningur ríkis og sveitarfélaga um aukið framboð íbúða á árunum 2023–2032 gengi að öllu leyti eftir, en þar er gert ráð fyrir að byggðar verði 35.000 nýjar íbúðir á næstu 10 árum og að hlutfall nýrra íbúða með viðráðanlegum húsnæðiskostnaði verði að jafnaði um 30%.“ Það er auðvitað sorglegt að markmið rammasamnings skuli ekki vera að nást á þessu tímabili og það bólar lítið á samningum við önnur sveitarfélög en Reykjavík og Vík í Mýrdal og væri gaman að heyra ráðherra segja okkur aðeins frá því hvernig gangi að ræða við önnur sveitarfélög. En í stefnunni er aðeins komið inn á með hvaða hætti er hægt að auka hlutdeild leiguíbúða en hún hefur verið með því minnsta sem þekkist í okkar heimshluta.

Það er talað um að áhersla verði lögð á gæði, grunngæði íbúðarhúsnæðis verði höfð að leiðarljósi í allri hönnun, til að mynda öryggi, dagsbirta, hreint loft, góð hljóðvist, aðgengi, gott skipulag og skilvirkni og að húsnæði uppfylli rýmisþörf til daglegra athafna.

En þau samrýmast því ekki að vera búin að leggja af opinberar byggingarrannsóknir í landinu og þó að vissulega hafi verið settir aurar í samkeppnissjóði þá er í fyrsta lagi ekki mjög skýr leiðbeining um það með hvaða hætti niðurstöður þeirra nýtist almennt við hönnun og byggingu húsnæðis og fyrir utan það eru fjármunirnir sem fara í það, bara til að setja þetta í samhengi, svipaðir eða heldur minni heldur en stærsta fjölmiðlafyrirtæki landsins fær í fjölmiðlastyrk núna nýverið. Og þá er ég ekki að draga úr mikilvægi þess að styðja frjálsa fjölmiðlun. Herra forseti. Þetta er nauðsynlegt plagg og það ber að virða. Það er gott að setja fram stefnu. En það þurfa að fylgja aðgerðir sem þurfa að vera í takt við stefnuna. Það er bara því miður margt í okkar núverandi umgjörð og regluverki, lagaumhverfi, sem styður ekki við þessi göfugu markmið. Þess vegna er það von mín að Alþingi taki þetta mál nú til umfjöllunar, snikki það aðeins til þannig að það verði í raun stefna og aðgerðaáætlun sem við þurfum svo sannarlega á að halda til að koma á jafnvægi á húsnæðismarkaði í landinu.

Frú forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. innviðaráðherra fyrir framsöguna. Við erum hér að ræða tillögu til þingsályktunar um húsnæðisstefnu fyrir árin 2024–2038 og svo aðgerðaáætlun fyrir árin 2024–2028. Ég tek undir það sem hér hefur verið sagt, að að mínu mati er hér um að ræða mjög brýna stefnu. Þó svo að við mörg hver þykjumst vita hver hin eina rétta leið er í þessum efnum er mikilvægt samt sem áður að hafa stefnu fyrir framan okkur til lengri tíma þannig að við séum að ganga reglulega í takt þó að hér verði einhver breyting á ríkisstjórnum eða þingi. Það er sérstaklega ánægjulegt, og ég vil bara hrósa hæstv. ráðherra fyrir það, að hér er í fyrsta skipti verið að leggja fram heildstæða stefnumótun í húsnæðismálum sem nær einmitt til lengri tíma og ég held að við þekkjum það vel sem höfum starfað á vettvangi sveitarstjórnarmála hversu mikilvægt það er að hafa eitthvert slíkt plagg til að vinna eftir.

mörg metnaðarfull markmið sem eiga að leiða til þess að við getum tryggt öllum þak yfir höfuðið og lækkað byggingarkostnað, þá sérstaklega auðvitað, eins og hefur verið tekið fram, á ákveðnum tegundum íbúða. Eins og ég skil þetta erum við að tala um þetta almenna íbúðakerfi sem er að byggjast upp og hefur gengið vel á síðustu árum, alveg frá 2016, og einnig varðandi þessar hagkvæmu íbúðir sem falla undir hlutdeildarlánin. Þarna á markmiðið að vera að tryggja að húsnæðiskostnaðurinn verði viðráðanlegur.

frá hugmyndum og að byggðu húsnæði er ferillinn langur og hann er oft flókinn, það eru margir sem koma þar að — sé að ef vel á að takast til séu þessir ferlar skilvirkir og einfaldir og gerðir eins vel og mögulegt er. Það skiptir einnig máli og er mjög mikilvægt, og er ágætlega ávarpað í húsnæðisstefnunni, hvernig við ætlum að bregðast við þeim stóraukna íbúafjölda og þeim áskorunum sem því fylgja

sem hefur að einhverju leyti verið til staðar er orðinn meiri en við sáum hér fyrir, öll, fyrir einhverjum mánuðum árum síðan. Við verðum að bera gæfu til þess að bregðast við og ég held að þetta sé einmitt mjög gott innlegg í það. Rammasamningar sem hæstv. ráðherra gerði og er byrjaður að gera við sveitarfélögin eru mjög mikilvægt innlegg í það að úr verði bætt og við náum á einhverjum tímapunkti að fjölga hér íbúðum

Ofan á þetta bætast hert lánþegaskilyrði sem hafa gert ákveðnum hópi í samfélaginu mjög erfitt um vik að komast inn á markaðinn.

En hér eru, svo að ég endurtaki aðeins, átta lykilviðfangsefni til þess að mæta einmitt þessum áskorunum sem við okkur blasa þar sem áherslan er auðvitað á stöðugleika á húsnæðismarkaði og það kemur svolítið ofan á það sem ég hef áður nefnt. Við þurfum að tryggja fjölbreytni. Þar koma rammasamningarnir mjög sterkir inn sem og boðað frumvarp sem hefur fengið þetta Carlsberg-ákvæði sem er heimildarákvæði fyrir sveitarfélög og ég met það sem svo að muni styrkja einmitt sveitarfélög í þessu verkefni, að geta að geta verið í raunverulegu samtali við framkvæmdaraðila um að byggja ákveðnar tegundir íbúða og tryggja þessa félagslegu blöndun sem er mikilvæg í öllum samfélögum og öllum hverfum í raun og veru og einnig til að mæta þessum sérhæfðu lausnum á landsbyggðinni þar sem byggingarkostnaðurinn er enn þá víða hærri en markaðsverð. Það er margt í þessu og ég vil nefna það, af því að hér eru líka mjög metnaðarfull markmið — og það er gaman að geta sagt reynslusögur þegar maður stendur hér í þessum ræðustól Alþingis

og gaf afslátt í staðinn af lóðarverði til að mæta þeim aukna kostnaði sem fylgir því að sækja þessar vottanir. Það er því mjög ánægjulegt að sjá það hér inni í þessari stefnu þar þar sem sérstaklega er kveðið á um að það eigi að fara þessa leið líka fyrir þær íbúðir sem eru byggðar með opinberum stuðningi þar sem á móti kæmi þá einhvers konar stuðningur frá stjórnvöldum inn í slíka vinnu. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt vegna þess að ég held að þetta sé bara gríðarstórt umhverfismál. Byggingariðnaðurinn er er mjög stór í því öllu saman og það er mikilvægt að það séu einhvern veginn allir að dansa í takt í þessu. þessu. Annað sem ég vil nefna hér eru auðvitað aðgengismálin, þ.e. algild hönnun og aðgengi fyrir öll, eins og það er orðað hér í stefnunni. Ég sé það bara á þeim texta sem hér er að það

sérstaklega mikilvægt og ég held að það sé mjög brýnt, af því ég veit það og þekki það bara sjálfur að það myndast oft þrýstingur, sérstaklega í ástandi eins og nú þar sem er dýrt að framkvæma og fjármagnið dýrt,

Hér í fyrri ræðu kom hv. þm. Logi Einarsson og fjallaði um fjölgun rammasamninga. Ég held að það sé mjög brýnt og ég held að öll sveitarfélög sem ég hef rætt við séu öll af vilja gerð að koma og taka þátt í þessu en við veginn alltaf á sama stað: Það vantar lóðir. Hafnarfjarðarbær á til að mynda engan lóðir í dag nema þéttingarreiti þar sem er

rauninni tiltölulega auðvelt að búa til tillögu til þingsályktunar um húsnæðisstefnu. Það þarf bara að segja hversu mikið þarf að byggja. Það er ekkert mikið flóknara en það. Því þarf að fylgja raunhæft kostnaðarmat.

að niðurstaða þarfagreiningar sveitarfélaga í húsnæðismálum fyrir árið 2023 er að byggja þurfi 37.000 íbúðir á næstu tíu árum til að mæta fólksfjölgun, með leyfi forseta: „Í þeirri greiningu er ekki tekið mið af nauðsynlegri uppbyggingu til að mæta uppsafnaðri íbúðaþörf

HMS að byggja þurfi 3.000−4.000 íbúðir árlega næstu 5−10 árin til að mæta uppsafnaðri íbúðaþörf …“ og það eigi að byggja — þurfi að lágmarki 4.000 íbúðir fyrstu fimm ár samningsins,

ef þær áætlanir sem hafa verið gerðar nú þegar hafa ekki staðist þá veit ég ekki hverju samþykkt þingsályktun breytir því að við höfum samþykkt fjárlög á hverju ári sem gera ráð fyrir því að það þurfi að klára þessar íbúðir, þennan fjölda íbúða til að dekka þennan óuppfyllta íbúðaskafl sem er búinn að safnast upp en það hefur ekki gerst. Það er gott og blessað að leggja fram enn eitt plagg í viðbót sem segir að við ætlum samt að gera þetta, en fjármagnið sem kemur hérna fram er bara alveg nákvæmlega sama og það hefur alltaf verið. Það er rosalega mikið fjármagn hérna 2024, á næsta ári, það er ákveðin uppsöfnuð fjárheimild í rauninni fyrir undanfarin ár þar sem markmiðum hefur ekki verið náð.

Þar af eru sex aðgerðir sem ná til ársins 2028, út allan aðgerðatímann, þannig að af því getur maður áætlað sem svo: Allt í lagi, það er mikið fjármagn á árinu 2024 þannig að kannski er þetta framhlaðin aðgerðaáætlun

43, þetta er bara nákvæmlega svona skiptingin einhvern veginn, átta aðgerðir á ári. Ég sé ekki framhlaðninguna alla vega í þessu. Kannski eru það stórar aðgerðir, nauðsynlegar aðgerðir til þess að ná að klára þetta. En aftur erum við búin að samþykkja

rauninni matið á núverandi stöðu vegna fólksfjölgunar sem voru 37.000, sem er þó án þessa fjölda íbúða sem vantar til þess að safna upp í óuppfyllta íbúðaþörf og hvernig við ætlum að leysa það vandamál því að þessi stefna leysir þann vanda ekki. Ég vona að þingið geri kannski betur. Ég veit ekki hvaða skilaboð þarf að senda til ríkisstjórnarinnar til að leysa þetta vandamál, það kemur alla vega ekki frá ríkisstjórninni.

Frú forseti. Ég vildi bara koma hér upp í örstutta ræðu til þess að fagna því að þessi stefna sé komin fram. Húsnæðismál eru meðal þess stóra sem brenna á landsmönnum það er mikilvægt að sjá fram á stefnumótun fram í tímann. Við vitum að húsnæðismál eru einn af lykilþáttunum í því að hér ríki velferð og að fólk hafi það gott, það byggir á því að hér sé húsnæðisöryggi. Ég veit það og treysti að sú þingnefnd sem fær þetta til meðhöndlunar muni kafa ofan í alla þætti áætlunarinnar og skoða hvort þar séu einhverjar skrúfur sem þarf að herða eitthvað betur. Mig langaði í því samhengi að vekja sérstaklega máls á aðgengismálum vegna þess að mér hefur fundist allt of oft hér í þessum þingsal og eins í almennri umræðu úti í samfélaginu menn tala mjög um það að við þurfum að gera betur þegar kemur að málefnum fatlaðs fólks. Það er svo sannarlega rétt að margt er verið að gera gott en það er líka margt sem þarf að gera betur. er þá yfirleitt talað um það í einhverjum sértækum málum, sem auðvitað skipta öll máli, svo sem notendastýrð persónuleg aðstoð. Já, ég er alveg hjartanlega sammála því að það er gríðarlega mikilvæg þjónusta sem hefur fest sig í sessi og hefur sýnt fram á hversu mikið hún eykur lífsgæði fólks. Eða þá að það er talað um þessi mál í öðrum svona niðurhólfuðum umræðum. Svo er hins vegar í öðrum umræðum mjög oft talað um að það þurfi að einfalda regluverk og mjög oft litið til þess að m.a. að byggingarreglugerðir séu íþyngjandi.

raunar líka að bæta stöðu eldra fólks í samfélaginu, því að staðreyndin er einfaldlega sú að það er ekki skortur á óaðgengilegu húsnæði. Það held ég að við vitum öll, eins og átak eins og Römpum upp Reykjavík og Römpum upp Ísland hafa algerlega bent á. En þar erum við samt bara tala um opinbert húsnæði, ekki allt hið óaðgengilega íbúðarhúsnæði sem er að finna um allt land og gerir það að verkum að fólk sem fatlast, verður fyrir slysi eða er með sjúkdóma sem breyta líkamlegri getu þess, eða eldra fólk, sem vegna minnkandi líkamlegrar getu, sem tengist því einfaldlega að lifa lengur, getur ekki búið heima hjá sér og verður að flytja og á í erfiðleikum með að finna húsnæði sem hentar. Jafnvel þannig að það þarf að fara út í sérgreindar lausnir í húsnæðismálum fyrir þetta fólk. Þetta er í algerri andstöðu við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem gerir ráð fyrir því að fatlað fólk búi í almennu húsnæði í jafn ríkum mæli og annað fólk og mögulega er hægt. Mig langar þess vegna að brýna þingið í því að hugsa þessi mál í samhengi og muna það að málefni fatlaðs fólks eiga að heyra undir alla málaflokka, ekki bara þegar við tölum um einhver tiltekin sérgreind mál, vegna þess að þegar upp er staðið er fatlað fólk fólk og það á að búa við sama öryggi í þessu samfélagi og öll hin. Mér finnst mikilvægt að það komi fram í umræðu um húsnæðismál til framtíðar.

að Ísland verði í fremstu röð með trausta og örugga innviði, öflug sveitarfélög, verðmætasköpun og framsækna þjónustu. Þetta er allt gott og blessað, en ef við horfum t.d. á öflug sveitarfélög,

Stöðugleiki á húsnæðismarkaði, skilvirk stjórnsýsla, húsnæðisöryggi og jafnrétti landsmanna í húsnæðismálum með félagslegum jöfnuði og blöndun byggðar,

með fjármögnun og aðkomu að eignarhaldi húsnæðisfélaga, svo sem leigufélaga, þróunarfélaga, húsnæðissamvinnufélaga o.fl. Þetta er vissulega mikilvægt. Lífeyrissjóðir bjóða að sjálfsögðu lán til húsnæðiskaupa,

Við hefðum ekki getað tekið á móti jafn mörgum ferðamönnum ef þessi valkostur hefði ekki verið fyrir ferðamenn. Þetta er raunhæfur valkostur fyrir ferðamenn og líka fyrir Íslendinga sem fara til útlanda og eins hér á landi.

Það er ekki hluti af deilihagkerfinu. Deilihagkerfið er þannig að þú býrð þínu húsnæði, leigir það út þegar þú ert í fríi eða erlendis og átt kannski aukaherbergi til að leigja. Það er deilihagkerfið. Við þurfum að taka deilihagkerfinu fagnandi hvað þetta varðar.

við gerum það miklar kröfur til húsnæðis, með járnabindingar og annað, að þær standast núna og hafa staðist jarðskjálfta og náttúruhamfarir og það er mjög mikilvægt að við leggjum áherslu á öryggi húsnæðis.

ansi margir sem búa ekki við það öryggi á Íslandi í dag. Við erum með mjög vanþroskaðan leigumarkað þar sem eitthvert frumskógarlögmál

þá held ég að það væru margir sem myndu kjósa að vera á leigumarkaði ef fyllsta öryggis væri gætt og einhver stöðugleiki væri á markaði. En slíku er ekki að dreifa hér á Íslandi. Það er bara þannig núna að þrátt fyrir fyrirheit um að byggja þúsundir íbúða á næstu árum þá er ekkert slíkt að sjá í kortunum. Við Við erum núna að upplifa að það sé búið að gera einhverja samninga við einstök sveitarfélög og markmiðið er að byggja 4.500 íbúðir á ári næstu árin. Maður sér ekki, miðað við stöðuna eins og hún er núna, að það muni ganga upp á einhvern hátt því að við heyrum í byggingarverktökum sem eru hreinlega að draga saman draga saman seglin. Þeir ráða ekki við þann vaxtakostnað sem verið er að leggja á byggingarverktaka. Það mun auðvitað gera það að verkum að samdráttur á byggingamarkaði verður

Það er kannski það sem við þurfum að horfa til í þessu, þessu lykilviðfangsefni húsnæðisstefnu númer eitt, það er þessi stöðugleiki á húsnæðismarkaði sem þarf að vera til staðar og þar er nefnt að það þurfi að vera fjölbreytt framboð íbúða sem mæti þörf. Þar erum við jú að læra talsvert. Lögin um almennar íbúðir hafa búið til möguleika fyrir fólk sem skipta miklu máli, fólk sem er ekki endilega í félagslegu húsnæði hjá sveitarfélögunum.

stöðugleika í uppbyggingu íbúða sem má ekki bara rokka upp og niður eftir einhverjum verðbólgutakti í samfélaginu. Þarna er líka nefnd skilvirk stjórnsýsla á sviði húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsmála. Ég þekki það bara úr mínum heimabæ, það eru þessar rafrænu umsóknir sem hafa verið settar á laggirnar þar og hafa hjálpað til að gögn berist þá þannig að það sé ekki verið að taka einhverjar ákvarðanir án þess að hafa öll tiltekin gögn í höndunum og það skiptir miklu máli. Ég heyrði það á Húsnæðis- og mannvirkjastofnun einhvern tímann á fundi í fjárlaganefnd að Reykjanesbær

Þegar við erum að byggja, og við þurfum að byggja, þá þarf líka að skoða möguleika sveitarfélaga til að byggja upp þá innviði sem þurfa að vera til staðar

skóla, það þarf að byggja leikskóla og einhverja þjónustu aðra sem fólk vill ganga að sem vísri. Allt þarf þetta að fara saman þannig að sveitarfélögin hafi þá möguleika á því að byggja upp þá innviði sem þurfa að vera til staðar.

og ég held að það sé bara bráðnauðsynlegt að ríkið fari að skoða með hvaða hætti það geti komið landi sem það á, m.a. bara í sveitarfélögunum sjálfum, þannig að það sé hægt að byggja tiltölulega ódýrt eða ódýrara en við erum að gera núna. Sala á byggingarrétti hefur orsakað það að

Mér finnst líka, og Viðreisn leggur áherslu á það, að við þurfum að styðja með einhverjum hætti enn frekar við fyrstu kaupendur, sem er algerlega nauðsynlegt. Fyrstu kaupendur eiga bara orðið mjög erfitt með að komast inn á markað og standast illa greiðslumat. Við vitum auðvitað að fyrstu kaupendur eru ungt fólk sem er kannski sá hópur sem er með lægstu tekjur á vinnumarkaði en mun

því að við megum gera ráð fyrir því að yfir starfsævi munum við auka tekjur okkar. Það þýðir auðvitað að fyrstu kaupendur, sem eru kannski tiltölulega tekjulitlir núna, eiga betur með að ráða við afborganir á seinni tíma, eftir fimm eða tíu ár, þegar þeir eru búnir að öðlast reynslu á vinnumarkaði og hafa fengið þær hækkanir sem tilheyra því að öðlast starfsreynslu.

Þau komast ekki inn á markað nema með hjálp foreldra sinna eða einhverra ættmenna sem geta lagt fram einhverja fjármuni. En þegar þú átt mörg börn þá er slíkt ómögulegt, ekki hægt.

Hlutdeildarlánin og almennar íbúðir geta auðvitað hjálpað ungu fólki en það hefur nú svo sem tíðkast að niðurgreiða vexti til handa ungu fólki sem er að koma sér inn á markað. Ég held að sú leið gæti bara verið ágæt til að standa með ungu fólki. Við getum ekki

því að það að til sé stefna í húsnæðismálum skiptir samfélagið okkar miklu máli. Þetta er eitt af þeim atriðum sem er hvað brýnast að leysa í samfélagi okkar, ég tala nú ekki um það þegar sú staða er komin upp að heilt samfélag er hugsanlega að leggjast niður, að við spýtum í lófana og gerum það sem við getum til þess að fjölga úrræðum á húsnæðismarkaði.

sem fjallað er um, að landsmenn „búi við húsnæðisöryggi og jafnrétti í húsnæðismálum með því að sköpuð verði skilyrði með markvissum húsnæðisstuðningi til að öll hafi aðgengi að öruggu og góðu húsnæði með viðráðanlegum húsnæðiskostnaði.“

Fólk er að fara að missa heimili sín út af þessum háa vaxtakostnaði og það er snjóhengja sem vofir yfir samfélaginu sem á eftir að dembast yfir samfélagið þegar fólk hefur ekki efni á að greiða af húsnæðislánum sínum og ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn. Orsökin fyrir þessu er mikið til fjármálavæðing húsnæðis sem hefur átt sér stað á Vesturlöndum og m.a. á Íslandi. Það er farið að líta á fjárfestingu í húsnæði eins og fjárfestingu í hlutabréfum. Þeir sem hafa aukafé milli handanna eru að kaupa sér aukahúsnæði til að fjárfesta og ávaxta fé sitt en ekki að kaupa hlutabréf eða skuldabréf eða gera það með öðrum hætti. Þetta leiðir til hækkunar og leiðir til þess að leigumarkaður af þeirri tegund vex. Við eigum að sporna við þessu. Þegar Þegar einstaklingur er að leigja sína aðra, þriðju eða fjórðu íbúð þá eiga að vera auknir skattar af þeim tekjum. Norðmenn gera það og við eigum að gera það. Það er líka þannig að ef þú tekur lán fyrir húsnæði sem er annað eða þriðja húsnæði þá færðu minni lánafyrirgreiðslu.

Varðandi markmiðið, þriðja markmiðið sem ég las upp hér áðan, þá er það brotið niður í 14 hluta. Einn hlutinn er endurskoðun lánaheimilda með tilliti til almannaþjónustuhlutverks Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar á húsnæðismarkaði. Markmiðið þar er að tryggja tekju- og eignaminni einstaklingum og fjölskyldum, fyrstu kaupendum, heimilum með þunga framfærslubyrði og þeim sem búa við markaðsbrest á húsnæðismarkaði aðgengi að húsnæðislánum. Lánin verði enn fremur veitt til lögaðila og sveitarfélaga vegna húsnæðis fyrir þessa hópa. Að sjálfsögðu er gríðarlega mikilvægt að

og tekjulægstu tíundirnar tvær hafi ekki aðgang að húsnæði og þurfi að sætta sig við það að vera upp á leigumarkaðinn komin. Það er algerlega óásættanlegt. Það hlýtur að vera verkefni okkar allra að stuðla að því að allir geti eignast þak yfir höfuðið. Það verður einungis gert með því að taka á þessari fjármálavæðingu sem átt hefur sér stað.

Frú forseti. Við höfum verið minnt á það á undanförnum vikum að við búum í landi þar sem náttúruhamfarir geta gerst. Íslendingar vöknuðum upp við vondan draum fyrir 50 árum síðan þegar gos hófst í Heimaey og við áttuðum okkur á því að það væru í rauninni engar tryggingar og ekki neitt sem

Neskaupstað og í kjölfarið á þeim var farið í að búa til það sem í dag kallast Náttúruhamfaratrygging Íslands. En það er mikilvægt að átta sig á því að Náttúruhamfaratrygging Íslands er í rauninni tryggingafyrirtæki sem er í eigu íslenska ríkisins og sérhæfir sig í að tryggja fyrir því sem getur gerst

í gegnum náttúruhamfaratryggingarnar var jarðskjálftinn á Suðurlandi 2008. Eitt af því sem gerðist á þeim tíma sem er vert að hafa í huga, sér í

náttúruhamfaratryggingarnar myndu dekka það allt saman. Það að breyta reglum eftir á er alls ekki gott, a.m.k. ekki þegar það er gert á þennan máta og það höfðum við í huga þegar við vorum að vinna þetta frumvarp. Þetta frumvarp var fyrst lagt fram síðasta vor. Það kom til vegna þess að enn og aftur dundu hamfarir yfir Neskaupstað. Ég var þeirrar gæfu aðnjótandi að heimsækja Norðfjörð akkúrat nokkrum dögum eftir þetta snjóflóð og fá að tala við Norðfirðinga, vita hvað þau voru upplifa og hvernig var verið að taka á þeirra málum. Og þá komst ég að því að til þess að draga úr því að það væri ekki bara hver sem er sem væri að sækja um fyrir alls konar lítil tjón þá hefði verið gerð breyting hér á Alþingi eftir skjálftann árið 2008 þar sem settar voru inn kröfur um ákveðna sjálfsábyrgð. Það er akkúrat sú krafa sem við teljum vera mjög óréttláta vegna þess að þegar þú missir húsið þitt og innbú þá er það mjög alvarlegt, alla vega í okkar huga sem stöndum á bak við þetta frumvarp, að það sé verið að krefja þig um eigin ábyrgð upp á allt að 1 millj. kr.

skelfilega atburði gerast í Grindavík og við vitum ekki enn þá hvernig þeir atburðir enda, hversu mörg hús verða skemmd eða talin ónýt og því mikilvægt að við horfum til þess að þeir sem eiga þar um sárt að binda og eru að missa húsin sín

eða tjón á opinberum mannvirkjum er undir 1 millj. kr. Við leggjum einnig til að þessar breytingar öðlist gildi frá og með 25. mars 2023 en það er einmitt nokkrum dögum áður en hið skelfilega snjóflóð féll á Neskaupstað nú í vor.

er í rauninni samningur á milli tryggingafélagsins og endurtryggingafélagsins um það hvaða hluta endurtryggingafélagið mun borga. mun borga. Ef sú upphæð sem Náttúruhamfaratrygging þarf að greiða út til fólks hækkar stórlega þá hefur það áhrif á endurtrygginguna og við viljum alls ekki gera það vegna þess að það gerðist árið 2008 með því að ráðherra sem stóð þar var spurður og hann sagði: Við borgum öll tjón. Það viljum við alls ekki gera, ekki breyta samningunum þannig að þetta hafi áhrif á náttúruhamfaratryggingarnar sjálfar og þess vegna leggjum við til að eigin ábyrgðin sem væri felld niður með þessu frumvarpi verði greidd beint úr ríkissjóði en ekki af Náttúruhamfaratryggingu. Þannig erum við að reyna að passa upp á að þetta hafi ekki alvarleg áhrif á endurtryggingaskilmálana. Það væri

og fengum einmitt góðar leiðbeiningar frá Náttúruhamfaratryggingu um hvaða hluti mætti alls ekki gera og reyndum að halda okkur innan við það. Á bak við þetta frumvarp standa þingmenn Pírata, þingmenn úr Flokki fólksins, Vinstri grænum og Samfylkingunni, og það er von okkar að þessum góðu hugmyndum um það hvernig við getum virkilega staðið við bakið á fólki, bæði á Norðfirði og í Grindavík,

að góðar hugmyndir eru alltaf góðar hugmyndir og þá sérstaklega núna á þessum erfiðu tímum þar sem við virkilega þurfum að standa með fólki sem er í neyð.

Tillögur verði kynntar Alþingi fyrir 1. desember 2024.“ Tilgangur tillögu þessarar er að gera Hagstofu Íslands kleift að taka saman gögn um dreifingu starfa um landið.

Þjóðskrá hefur upplýsingar um lögheimili fólks og með greiningu þeirra gagna er hægt að fá fram upplýsingar um íbúadreifingu. Upplýsingar um dreifingu starfa vantar hins vegar, sem og upplýsingar um ferðamynstur milli heimilis og vinnu. Nákvæm gögn um þessi atriði hljóta að vera ein af forsendum vandaðrar ákvarðanatöku, t.d. á sviði samgangna og byggðaþróunar. Það er töluverð eftirspurn eftir svona gögnum meðal fagaðila og hagsmunaaðila.

Ein ástæðan fyrir því að staðan er eins og hún er er sú að í fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra eru allir starfsmenn fyrirtækja skráðir í höfuðstöðvum viðkomandi fyrirtækis, þ.e. skráðu lögheimili félags,

sem er lykilatriði þegar kemur að því að greina stöðu atvinnulífsins innan ákveðins svæðis, sveitarfélags eða landshluta. Svo að ég taki dæmi eru störf hótelstarfsfólks iðulega skráð á höfuðborgarsvæðinu, í höfuðstöðvum viðkomandi hótels eða fyrirtækis, þó svo að störfin séu unnin á hóteli eða í starfsstöð úti á landi. Sömu sögu er að segja um skráningu starfsfólks, t.d. olíufélaga olíufélaga sem eru með höfuðstöðvar í Kópavogi en hefur síðan starfsstöðvar víða um allt land. Afleiðing þessa háttar sem við höfum á þessum málum er gjarnan ofmat á fjölda starfa á höfuðborgarsvæðinu og svo vanmat á stöðu landsbyggðarinnar. Hún kemur einfaldlega verr út en hún ætti að gera ef störf væru skráð á þeirri starfsstöð þar sem þau eru unnin. Það er alveg ljóst að það er mikill ávinningur af því að geta nálgast áreiðanlegar og ítarlegar upplýsingar til greiningar í stað þess að byggja á einhverjum milliútreikningum eða áætlunum. Í fyrsta lagi myndi það spara talsverðan tíma og kostnað vegna gagnavinnslu og úrvinnslu slíkra upplýsinga. Í öðru lagi auðveldar það samanburð við önnur lönd sem er mjög oft gagnlegt. Í þriðja lagi myndi slík gagnasöfnun stuðla að vandaðri stefnumótun og ákvarðanatöku og koma í veg fyrir ósamræmi milli aðila en slíkt getur mjög hæglega gerst í dag, að fagaðilar, sem jafnvel eru að vinna saman að einhverju verki, áætli fjölda starfa á einhverju svæði með mismunandi hætti. Umferðarmannvirki eru stór hluti af heildarfjárfestingum hins opinbera. Nú er fyrirhuguð mikil uppbygging umferðarmannvirkja þegar farin af stað í tengslum við samkomulag um samgöngur á höfuðborgarsvæðinu svo að dæmi sé tekið, þar með talið borgarlínu. Síðan er auðvitað um áframhaldandi uppbyggingu samgöngumannvirkja annars staðar á landinu að ræða. Til þess að hægt sé að hafa forgangsröðun þessara fjárfestinga sem besta, spá fyrir af nákvæmni um mögulega álagspunkta,

Það liggur líka í hlutarins eðli að upplýsingar af þessum toga myndu nýtast í byggðarannsóknum, vinnumarkaðsrannsóknum og öðrum samfélagslegum rannsóknum og við gerð sóknaráætlana landshluta, eftirfylgni slíkra áætlana og gerð byggðaáætlana, sem og auðvitað skipulag almenningssamgangna um allt land. Þá geta aðilar á markaði nýtt sér þessar upplýsingar við ákvarðanatöku um staðsetningu á alls konar þjónustu; matsölustöðum, verslunum og annarri þjónustu sem bæði þykir rétt og eðlilegt og mikilvægt að hafa í nágrenni við heimili fólks og helstu vinnustaði. Ef við lítum síðan lengra til framtíðar en akkúrat til þess að safna þessum upplýsingum um starfsstöðvar þá er líka eftirsóknarvert að geta safnað á landsvísu upplýsingum um aðra heita reiti með sambærilegum hætti, t.d. um skóla, gististaði, heilbrigðisstofnanir, sundlaugar og aðra staði sem þekkt er að fylgi regluleg umferð. Það er hins vegar alveg vel í lagt að byrja með þetta verkefni eingöngu, eins og sjá má á listanum yfir þá aðila sem okkur flutningsmönnum tillögunnar þykir rétt að komi að málum. að málum. Það er nóg að gera í næstu áföngum ef við förum af stað með þetta verkefni núna. Flutningsmenn þessarar tillögu, sem koma, auk þingflokks Viðreisnar, frá Flokki fólksins, Framsóknarflokki, Pírötum og Samfylkingu, leggja til að það verði tekið mið af fordæmum nágrannaríkja Íslands þegar kemur að vinnu og tillögum starfshópsins. Það má t.d. nefna að í Danmörku heldur fyrirtækjaskrá utan um skráningu starfsstöðva og fjölda starfsmanna á hverri starfsstöð en danska Hagstofan sér síðan um frekari úrvinnslu þeirra gagna sem safnað er saman. Í tillögunni er líka lagt til að þegar þessar upplýsingar liggi fyrir verða þær birtar gjaldfrjálst á opnu og læsilegu sniði og uppfærðar að lágmarki árlega. Það er lagt til að grunngögnin verði gerð opinber og aðgengileg, þó þannig vitanlega að persónuverndarsjónarmiða sé gætt. Með opnu sniði er átt við snið sem ekki krefst aðgangs að sérstökum gjaldskyldum hugbúnaði þannig að hægt sé að nýta gögnin. Það er jafnframt átt við að gögnin séu birt á þann hátt að það sé hægt að nýta þau, vinna með þau og síðan jafnvel selja þau áfram án sérstakrar heimildar frá aðila sem upprunalega tekur þau áfram og heldur utan um Grunnurinn að þessari tillögu er sá að það gagnast okkur öllum að þessar upplýsingar séu aðgengilegar, að þær séu nýttar og að sem flestir hafi aðgengi að þeim, annaðhvort hráum eða unnum áfram í sérstökum tilgangi. Frú forseti. Upplýsingar um landfræðilega dreifingu starfa gætu gagnast fagaðilum sem vegna starfsemi sinnar, eða skyldu að lögum, vinna að fjárfestingum og ákvarðanatöku á sviði samgangna og byggðaþróunar. sem dæmi Vegagerðina, Byggðastofnun, Strætó, Hagstofu Íslands, sveitarfélög, landshlutasamtök, háskóla og ráðgjafarfyrirtæki. Verði þessi tillaga samþykkt gæti hún stuðlað að því að þessir aðilar og fleiri gætu sinnt hlutverki sínu af meiri nákvæmni en áður tilheyrandi ávinningi fyrir íslenska þjóð. Ég er mjög meðvituð um að þetta er nokkuð viðamikið verkefni og í tillögunni er þess vegna ekki mjög nákvæm útfærsla á því hvernig markmiðunum skuli náð að öðru leyti en því að þeir aðilar sem rétt þykir að taka þetta verkefni að sér eru tilgreindir í starfshóp. Það getur vel verið að það þyki rétt að bæta einhverjum öðrum aðilum við þann en ég geri síður ráð fyrir að menn telji rétt að fækka eða kippa einhverjum út. E.t.v. koma síðan í meðförum nefndar fram nánari tillögur um það hvernig hópurinn skuli vinna og ég bendi aftur á að söfnun og vinnsla upplýsinga af þessu tagi á sér fordæmi meðal nágrannalanda okkar. Að lokum vil ég síðan nefna, vegna þess að þetta er jú í þriðja skipti sem ég legg þessa tillögu fram, að á ársfundi Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga fyrr í haust var skorað á þingmenn að klára þetta mál, að samþykkja þingsályktunartillögu þá sem ég mæli fyrir hér og nú, og ganga frá þeim lagabreytingum sem nauðsynlegar eru til að hægt sé að hefjast handa við að safna upplýsingum um dreifingu starfa um land allt. Ég óska eftir því að málinu verði vísað til skjótrar og öruggrar meðferðar í efnahags- og viðskiptanefnd að lokinni þessari umræðu og að þingheimur

Virðulegi forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka hv. þm. Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir mjög áhugaverða tillögu sem ber heitið Dreifing starfa. Þetta er held ég mjög spennandi verkefni og ég skil vel að það er kannski ekkert endilega afmarkað eða skilgreint,

störf með staðsetningu og allt þetta, sem verður oft í samhengi að einhvers konar pólaríseringu í umræðu á milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar — sem ég held að ég og hv. þingmaður deilum að við höfum ekki mikinn áhuga á, akkúrat þessari pólaríseringu, hún hjálpar engum — hefur oft á tíðum snúist um það að fjöldi starfanna, sér í lagi í ákveðnum sveitarfélögum, snúist í rauninni um getu sveitarfélaganna til þess að innheimta útsvar. Þau eru nefnilega mýmörg dæmin um

fyrir andsvarið og ekki síst fyrir góð orð í garð þessarar tillögu sem gefur mér væntingar um að því verði vel tekið og þetta verði að veruleika, samþykkt hér eftir

einstaka starfsmanns hjá einstaka fyrirtæki, og ef ég skildi spurninguna rétt hvort það þýði þá að það sveitarfélag þar sem viðkomandi starfsmaður hefur heimilisfesti geti innheimt útsvarið. Ég get mjög auðveldlega séð fyrir mér að það verði afleiðingin af þessu. Ég viðurkenni að þetta er ekki hlutur sem við höfum hugsað í þaula heldur skilið eftir í höndum höndum starfshópsins. En auðvitað er það hluti af stöðu sveitarfélaga líka þetta vanmat raunverulega á fjölda þeirra starfa sem unninn er í hverju sveitarfélagi. Þannig að þarna kemur þá raunveruleg staða í ljós og á að vera styrkur sveitarfélaganna til viðbótar við það að hafa áhrif á uppbyggingu mjög víða. Þetta er bara Þetta er bara svo mikil grundvallarspurning, hvernig við ætlum að fara með þessa hluti, og lykillinn að því er náttúrlega fyrst og fremst að þessar upplýsingar liggi fyrir og séu rétt skráðar niður. Ég held að það verði virkilega spennandi að fylgjast með þessu. Það er efnahags- og viðskiptanefnd sem fær málið til umfjöllunar

afleiðingin í framhaldi af því að fyrir liggi gögn sem hægt verður að leggja til grundvallar frekari ákvarðanatöku. Í því samhengi langar mig að spyrja hv. þingmann.

skilja greinargerðina með tillögunni og mögulega orð hv. þingmanns þannig að gögn sem yrðu til í framhaldi af samþykkt þessarar tillögu gætu gagnast okkur, þá kannski hinu opinbera þegar kemur að forgangsröðun fjármuna hins opinbera varðandi uppbyggingu á innviðum, þ.e. hvar liggur hinn raunverulegi fjöldi í notkun innviðanna?

Það hlýtur að liggja í hlutarins eðli. Það er hægt að nefna að þessar stofnanir sem taldar eru upp hér byggja sínar áætlanir og jafnvel ákvarðanatöku á einhvers konar mati á akkúrat þessum málum en af því að þetta er ekki unnið á samræmdan hátt þá er það oft og tíðum, eins og ég kom inn á í ræðu minni og tiltekið er í greinargerð, einhver aðferðafræði sem mögulega getur síðan skarast við þá aðferðafræði sem önnur stofnun vinnur eftir og svipuð verkefni er að vinna.

Frú forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um að sjúkrahúsið á Akureyri verði gert kleift að framkvæma hjartaþræðingar. eins og hér kom fram í kynningu. Flutningsmenn eru auk mín hv. þingmenn Dagbjört Hákonardóttir, Jóhann Páll Jóhannsson, Oddný G. Harðardóttir, Ásmundur Friðriksson, Berglind Harpa Svavarsdóttir, Bergþór Ólason, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Gísli Rafn Ólafsson, Inga Sæland, Ingibjörg Ísaksen, Jakob Frímann Magnússon,

Þetta eru með öðrum orðum 21 þingmaður eða þriðjungur þingheims sem koma úr öllum flokkum og allir þingmenn Norðausturkjördæmis.

Eitt af markmiðum í framtíðarsýn Sjúkrahússins á Akureyri til ársins 2021 var að taka upp hjartaþræðingar við sjúkrahúsið. Árið 2018 var sjúkrahúsinu veittur styrkur til að kanna fýsileika þess ári síðar lágu niðurstöður fýsileikakönnunarinnar fyrir og voru gefnar út í skýrslu sem unnin var af sænska heilbrigðisráðgjafafyrirtækinu Sirona Health Solutions. Helstu niðurstöður skýrslunnar voru að ákjósanlegt væri að taka upp hjartaþræðingar við sjúkrahúsið. Það myndi auka jöfnuð og aðgengi að meðferðum við hjartasjúkdómum á Íslandi og styrkja heilbrigðisþjónustu á Norðurlandi en nauðsynlegt væri að tryggja samstarf við Landspítala og erlent hátæknisjúkrahús til að tryggja gæði meðferðar. Aðstaða til hjartaþræðinga á sjúkrahúsinu myndi jafnframt auka getu þess sem varasjúkrahúss á Íslandi. Skýrslan var kynnt fyrir ráðuneytinu haustið 2019 en engin formleg viðbrögð bárust við skýrslunni frá ráðuneytinu. Í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru var verkefnið lagt til hliðar þrátt fyrir margvísleg rök fyrir því að taka upp hjartaþræðingar á sjúkrahúsinu. Verði þræðingar teknar upp á sjúkrahúsinu á Akureyri má leiða líkur að því að þörf fyrir sjúkraflug minnki talsvert sem og sá kostnaður sem fellur til vegna ferða og dvalarkostnaðar sjúklings og aðstandenda sem í mörgum tilfellum fellur a.m.k. að hluta til á einstaklingana sjálfra. Þá má leiða líkur að því að íbúar á upptökusvæði kæmust mun fyrr í hjartaþræðingu sem auka batalíkur til muna og auðvitað lífsgæði sjúklinga og þannig mætti lækka afleiddan kostnað einstaklinga og ríkis í kjölfar hjartaáfalls. Þá eru aðgerðir af þessu tagi sem fara fram utan Reykjavíkur liður í að auka lífsgæði fleiri landsmanna og færa heilbrigðisþjónustu nær því að jafna aðstöðu allra landsmanna líkt og kveður á um í lögum nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu. Þess vegna telja flutningsmenn þessarar tillögu mikilvægt að hefja undirbúning að því að gera sjúkrahúsinu á Akureyri kleift að framkvæma hjartaþræðingar sem fyrst. Frú forseti. Þótt málið sé fyrst og fremst heilbrigðismál skipta aðrir hlutir í því gríðarlega miklu máli. Við Íslendingar höfum síðustu 120 ár upplifað byggðaþróun sem er að mörgu leyti einstök, a.m.k. fágæt. Í aðdraganda þess að fullveldisdraumar okkar rættust var flestum ljóst að þessi fámenna þjóð í risastóru landi yrði að eiga sér höfuðborg. Þess vegna voru teknar ákvarðanir um það að lykilmenntastofnanir, lykilheilbrigðisstofnanir, löggjafinn, dómsvaldið og ótal menningarstofnanir yrðu staðsettar í Reykjavík. Það hefur haft það í för með sér að frá árinu 1900 hefur íbúum Reykjavíkur fjölgað úr 7% af landsmönnum í 35% og íbúum höfuðborgarsvæðisins úr 10% í 70%. Það felast augljósir kostir í þessari ákvörðun á sínum tíma en öllum hlýtur að vera ljóst að það felast líka í þessu miklir gallar. Þetta hefur veikt stoðir samfélaganna úti á landi og þau hafa orðið fábreyttari. Þessir staðir hafa þurft að byggja mjög mikið á stórum og fyrirferðarmiklum greinum, svo sem landbúnaði og sjávarútvegi og nú síðast, eins og við þekkjum frá Vesturlandi og Austurlandi, fiskeldi sem mikill ágreiningur hefur Það eru ýmsir sem leggjast gegn greininni en segjast þó skilja atvinnuvinkil heimafólks, segja að það verði bara að skapa fjölbreyttari störf á stöðunum. En spurningin er: Hvernig? Ef hið opinbera treystir sér ekki einu sinni til þess, getum við ætlast til þess að einkaaðilar geri það? Þessi tillaga er einmitt liður í því að auka fjölbreytnina. Það sem þrátt fyrir allt hefur þó unnið með Norðlendingum er að Akureyri og Eyjafjarðarsvæðið býr yfir talsvert meiri fjölbreytni heldur en margir aðrir staðir á landsbyggðinni. En þrátt fyrir það hefur Akureyri fallið úr því að vera annar stærsti bær landsins á nokkrum áratugum niður í að verða sá sjötti stærsti og mun síga mun neðar á næstu árum ef stjórnvöld þora ekki að ráðast í alvörubyggðaaðgerðir sem felast í því að veðja í auknum mæli á Akureyri

því að Akureyri býr að mörgu leyti yfir borgareinkennum þótt íbúatalan styðji kannski ekki þá fullyrðingu. Það er rétt að minna á að fyrr á öldum voru lykilborgir Evrópu ekkert alltaf miklu stærri en Akureyri, enda var miklu fremur horft á það hvað einkenndi þessar borgir.

Hún hefur allt, alla innviði, en hana skortir tilfinnanlega meiri fjölda. Auk þessa sem ég hef talið upp áður þá höfum við líka bætt bætt við stórum, sæmilega stórum, flugvelli sem er meira að segja alþjóðlegur flugvöllur og við njótum þess líka að eiga öfluga og smærri bæi í nágrenninu, út allan Eyjafjörðinn og yfir í Þingeyjarsveit og jafnvel í Skagafjörðinn. Þess vegna er uppbygging á Sjúkrahúsinu á Akureyri alls ekki léttvægt mál. Það er auðvitað fyrst og fremst mannréttindamál að heilbrigðisþjónustan skuli vera góð um allt land. En þetta er líka lykilmál þegar kemur að því að styrkja landsbyggðirnar. Það er sanngirniskrafa landsbyggðarfólks að við njótum góðrar heilbrigðisþjónustu og það er getið um það í lögum. Það stuðlar að auknum lífsgæðum og lífslíkum og ég er sannfærður um að starfsfólk og stjórnendur Landspítala yrðu slíkri framkvæmd mjög fegnir vegna þess að sú merkilega og góða stofnun er undir miklu álagi nú þegar.

ræðu hér áðan og hans prýðilegu útskýringu og góðan rökstuðning fyrir því hvers vegna þetta mál ætti að njóta brautargengis á Alþingi Íslendinga. Eins og þingmaðurinn benti á er Akureyri auðvitað ekki einn af allra stærstu bæjum landsins ef við horfum bara á fólksfjölda í sveitarfélögum. Þingmaðurinn benti réttilega á að Akureyri er sjötti stærsti bær landsins og þar af leiðandi kannski ekki sjálfgefið að sá bær njóti einhverrar sérstakrar forgjafar þegar kemur að hlutum eins og hér er um rætt.

að það er verið að vinna borgarstefnu núna á vegum innviðaráðuneytisins þar sem sérstök áhersla er lögð á Reykjavík annars vegar og á Akureyri hins vegar og verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr

Bonsai-borg er auðvitað frábært nafn en Akureyri er auðvitað meira en Bonsai-borg, hún er valkostur á Íslandi við höfuðborgarsvæðið en hingað, eins og þingmaðurinn benti svo vel á í sinni ræðu, hefur safnast meira meira og minna öll þjónusta við landið allt og það er alveg spurning hvort það er æskilegt. Auðvitað er gríðarlega gott fyrir okkur Íslendinga að eiga stóra og merkilega og mikla og góða borg sem er viðspyrna fyrir þjóðina og kemur í veg fyrir það að við missum fólk í stórum stíl til útlanda. Hér getur fólk fullnægt draumum sínum og þrám á svipaðan hátt og það getur gert í borgum erlendis

og ég held að það sé mikilvægt að við hlúum að því og viðurkennum það í raun og ég nefndi það í minni ræðu hér í síðustu viku að það væri viðurkennt með þeim hætti að kalla Akureyri sínu rétta nafni, þ.e. borg, Akureyrarbær verði Akureyrarborg. Þetta mál sem hér er til umræðu er auðvitað liður í því að styrkja Sjúkrahúsið á Akureyri og það í sjálfu sér er gott markmið vegna þess að það er mjög mikilvægt fyrir okkur hér á Íslandi að hafa fleiri en eitt sjúkrahús sem getur tekið á móti bráðatilfellum eins og þarna er verið að tala um, ekki síst líka í ljósi þeirrar umræðu sem verið hefur hér inni og annars staðar um stöðu Reykjavíkurflugvallar og það svæði sem sem hugsanlega mætti nýta undir byggð í Reykjavík ef ekki væri sú krafa á þessu svæði að standa undir heilbrigðisþjónustu við allt landið. Það er auðvitað ekki raunhæft markmið að svo verði ekki, að það verði byggður upp einhver spítali annars staðar á landinu sem getur keppt við Landspítala að stærð og gæðum. En engu að síður þá er liður í því að auka öryggi landsmanna að Sjúkrahúsið á Akureyri geti a.m.k. tekið við

og mikilvægara máli þegar kemur að því að halda þessu góða landi okkar öllu í byggð og veita þennan valkost sem Akureyri er og á að vera og getur verið við borgríkið hér á suðvesturhorninu.

skýrslu sem vísað er til í greinargerð þingsályktunartillögunnar og forstjóri sjúkrahússins sagði að tilvalið væri að ráðuneyti dustaði rykið af skýrslunni frá 2019 um fýsileika þess að hefja hjartaþræðingaraðgerðir á stofnuninni. Ég tek undir með hv. þingmönnum sem talað hafa hér á undan um gagnsemi og kosti þess að

erlendar stofnanir, sjúkrahús, til að viðhalda þjálfun starfsfólks. Ég vil nýta tækifærið jafnframt til að benda á mikilvægi þess að stjórnvöld grípi til aðgerða til að bæta mönnun og laða að starfsfólk til Sjúkrahússins á Akureyri og annars staðar í landsbyggðunum og vil af því tilefni benda á tvær fyrirspurnir sem

annað heilbrigðisstarfsfólk sem hefur fengið námslán vegna menntunar sinnar. Það er heimild í lögunum

Þar geta landsbyggðirnar vel talist með. Það er ákveðin forvinna sem þarf að vinna til að heimildin í lögunum sé nýtt og það má spyrja sig að því hvort sú vinna sé óvenjuþung í vöfum. En þetta er eitthvað sem að mínu mati ætti að ráðast í, að fella niður hluta af námslánum

Í frumvarpi þessu er lagt til að hækka gjaldhlutfall sérstaks skatts á fjármálafyrirtæki, svonefnds bankaskatts, í 0,838%. Miðað við frumvarp til fjárlaga ársins 2024 myndi aðgerðin auka tekjur ríkissjóðs um rúma 30 milljarða kr.

Forsögu þessa skatts má rekja til efnahagshrunsins árið 2008, en með frumvarpi um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki var leitast við að hvetja fjármálafyrirtæki til að fjármagna sig með öruggari hætti, þ.e. að vera með hátt eigið fé og tryggð innlán.

Vert er að taka fram að auk þess voru sett ákvæði til bráðabirgða um hærri bankaskatt á árunum 2020, 2021 og 2022, en gjaldhlutfallið átti þá að vera 0,318%, 0,261% og 0,203% á þessum þremur árum. Þessi bráðabirgðaákvæði voru þó felld niður 1. apríl 2020 og hefur bankaskatturinn því verið 0,145% á síðustu árum.

Stóru íslensku bankarnir höfðu árum saman kallað eftir lækkun bankaskattsins og sagt að með henni myndi vaxtamunur heildareigna, þ.e. hlutfall hreinna vaxtatekna af heildareignum banka, dragast saman. Meðal annars hefði þetta átt að leiða til ódýrari lána til heimila og fyrirtækja. Það er þó ljóst að lækkun bankaskattsins hefur ekki skilað sér í minni vaxtamun og er hann svipaður nú og hann var árið 2018. Vaxtamunurinn hjá íslenskum bönkum er auk þess hár í norrænum samanburði, en hann hefur lítið breyst frá því að hvítbók um framtíð fjármálakerfisins kom út árið 2018. Þess má geta að meðalvaxtamunur íslenskra banka var 2,7% árið 2022 en hjá öðrum norrænum bönkum af svipaðri stærð var hann 1,6%,

Þessar upplýsingar komu m.a. fram í skýrslu starfshóps menningar- og viðskiptaráðherra, sem hafði það verkefni að greina tekjumyndun, þar á meðal þóknanir, þjónustu- og vaxtatekjur og vaxtamun, viðskiptabankanna þriggja í norrænum samanburði. Þess má geta að bæði miðstjórn Alþýðusambands Íslands ásamt formanni BSRB hafa gagnrýnt lækkun bankaskattsins. Stóru viðskiptabankarnir þrír skiluðu 66,9 milljörðum kr. í hagnað á síðasta ári. Núna á fyrstu níu mánuðum þessa árs hafa þeir þegar hagnast um tæpan 61 milljarð, hvorki meira né minna, og það lítur út fyrir að hagnaður þeirra muni skaga hátt í 100 milljarða á árinu ef fram heldur sem horfir.

Það liggur sem sagt ljóst fyrir að bankarnir eru meira en aflögufærir og rúmlega það til að taka á sig hækkun af bankaskattinum á tímum sem þessum og verða þeir að leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Því er lagt til að bankaskattur verði hækkaður í 0,838% og lagt er til að skatthlutfallið verði endurskoðað þegar vextir á húsnæðislánum fara undir 5%. Hvers vegna skyldi maður grípa til þessa úrræðis að reyna að ná í auknar tekjur úr þessari græðgismaskínu sem bankarnir eru?

Við sáum líka reikning frá einum bankanum núna sem gekk eins og eldur í sinu um Akureyri á fésbókinni á dögunum þar sem sá einstaklingur var kominn í snjóflóðið sem er að falla á þá sem hafa verið með fasta breytilega vexti.

— tæpa hálfa milljón í vexti á mánuði. Hvað getum við mögulega gert til að ná í peninga í þessa græðgismaskínu?

Það er löngu orðið tímabært að viðurkenna það ófremdarástand sem er komið hér og er að þróast hér á fasteignamarkaði. Það liggur algjörlega á borðinu að sá einstaklingur sem fær greiðslumat upp á að geta greitt af íbúðaláninu sínu og greiðslumatið er kannski að gefa honum það að hann sé bær til þess að greiða um 200.000 kr. á mánuði, sá einstaklingur mun ekki geta greitt 500.000 kr. á mánuði. Það liggur á borðinu. Það liggur líka á borðinu að það er einbeittur vilji að ná fasteignunum af fólkinu með öllum tiltækum ráðum.

greiðslubyrði á áður tekið lán að það verði ómögulegt fyrir einstaklinginn að standa undir þeirri skuldbindingu sem hann þó undirgekkst á þeim tíma þegar hann tók lánið. Ég held að það sé ekki í mörgum eðlilegum samfélögum sem ætla að kalla sig samfélag réttarríkis

Þeir sem eru með axlabönd, belti og kút og kork og allt heila klabbið, það eru þeir sem eru að græða á tá og fingri á því ömurlega óráðsíuefnahagsástandi sem við erum að glíma við hér í dag.

sem græða nú ekki nema næstum því 100 milljarða á árinu? Ja, þau eru sennilega bara að fara að láta þá dúndra þessu út í verðlagið og hækka bara enn þá meira vextina og græða þá enn þá meira. — Það er alfarið í bankanna sjálfra höndum, enda hafa þeir ekki hikað við það. Ekki heldur þegar við lækkuðum bankaskattinn, þá hikuðu þeir ekki við það að hækka þjónustugjöld, jafnvel draga úr þjónustu. Þeir gera allt til að lágmarka kostnaðinn og hámarka gróðann. Krafan sem er á þá er að græða, græða og græða meira: Fjárfestarnir vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð, við viljum græða. Það er ótrúlegt að þurfa að fylgjast með þessu. Það er ótrúlegt á þessum tímum að fylgjast með því að það eina sem kemur hér frá hæstv. ráðherrum sem stýra í rauninni þessum bankamálum, það er alltaf þetta hjartkæra samtal við bankastjórana: Æ, æ, verið þið nú góð, æ, æ, takið nú þátt í því. Sjáið þið ekki hvað við eigum erfitt núna, æ, æ, æ?

Það lá slíkt á að við vorum í jólafríi og öll umræðan og umsagnir sendar og allt gekk þetta á á meðan við vorum í jólafríi þannig að það var lítið hægt að bregðast við. Þetta var bara komið inn í þingið um leið og við mættum til starfa hér á nýju ári. Hvað skyldi nú Íslandsbanki vera búinn að græða á þessu ári? Hvað skyldi hann vera búinn að hagnast mikið? Hvað hefðum við fengið í okkar ríkissjóð á því að fá að eiga þessa gullgæs sem verpir endalausum gulleggjum en við megum ekki njóta? Það á alltaf að einkavæða allan hagnað. En ef það er tap þá skal það ríkisvætt. Þá skal það sett á fjölskyldur, heimili og fyrirtækin í landinu. Hver hefur ekki heyrt frasann: Þeir einkavæða hagnaðinn en ríkisvæða tapið. Gamla, góða lumman sem stendur svo sannarlega fyrir sínu. En ég gef lítið fyrir það þegar er verið með einhvern hræðsluáróður um að við ætlum að láta þessa banka axla einhverja smá ábyrgð á því hvernig ástandið er í samfélaginu og skila þó að það væri ekki nema 25% af gróðanum sínum í ríkissjóð, að þeir græði ekki nóg þó að þeir hafi þarna kannski 70 extra milljarða í gróða og þótt þeir myndu borga um 30 milljarða til okkar með hækkandi bankaskatti. Það vafðist ekki fyrir ríkisstjórninni að slengja hér skattahækkun, einn, tveir og þrír, á alla fasteignaeigendur þegar hörmungarnar eru að ganga á í Grindavík. Það tók bara einn dag að koma skattinum á þar, bara einn dag þrátt fyrir að við eigum sjóði sem eiga að takast á við hvers lags náttúruhamfarir. Nei, sendum reikninginn á alla Íslendinga eina ferðina enn. Reynum alltaf að koma bakdyramegin enn þá meiri skattpíningu á einhverja skattpíndustu þjóð sem, eins og ég segi, gæti kallast siðmenntuð og kennir sig við réttarríkið. Við í Flokki fólksins erum orðin hundleið á því að sjá hvernig græðgin — þeir safna auði með augun rauð á meðan hina brauðið vantar. Við í Flokki fólksins erum orðin hundleið á því. Það er löngu orðið tímabært að þessar græðgisstofnanir fari að skila arði til samfélagsins. Íslandsbanki hefur t.d. hagnaðist um 18,4 milljarða það sem af er þessu ári, 18,4 milljarða.

Við eigum Landsbankann. Íslendingar eiga Landsbankann. Hvers vegna er Landsbankanum ekki beitt í samkeppni inn á þennan markað? Hvers vegna er sama uppskriftin og sama módelið utan um Landsbankann og hina einkavæddu? Hvers vegna fáum við aldrei að njóta ávaxtanna að því sem við höfum lagt til? Þess vegna er íslenskur almenningur alltaf dæmdur undir okur og hokur.

ríflegar greiðslur í okkar sameiginlegu sjóði á þessum ömurlegu vátímum sem við erum að glíma við í dag. Og það sér ekkert fyrir endann á þessari verðbólgu, það sér ekki fyrir endann á henni, því miður. Það er bara staðreynd. Hvað ætlar íslenska ríkið að gera fyrir fólkið sem er að missa heimili sín? Hvað ætlar íslenska ríkið að gera? Ætlar það að kaupa hús handa þeim? Ætlar það að leigja íbúðir fyrir þau eða á að færa bönkunum heimilin okkar á silfurfati eina ferðina enn? Er það meiningin? Bankarnir eru 100% aflögufærir. Bankarnir geta dregið úr álögum á fólkinu. Þú átt ekki að þurfa að verða rukkaður um 5.000 kall fyrir að hnerra einhvers staðar nálægt bankastofnun. Það á ekki að vera svoleiðis.

ef við tækjum bara peningana okkar út úr þessum bönkum? Hversu mikið gætu þeir skattpínt okkur og vaxtaokrað á okkur þá? Þeir færu einfaldlega allir á hausinn. Það erum við sem erum viðskiptavinirnir. Það erum við sem höldum þessu græðgisbatteríi gangandi og við ætlumst til þess að okkur sé sýnd lágmarksvirðing og þakklæti og að þeir leggi sitt af mörkum í því erfiða efnahagsástand sem við erum að glíma við í dag og að þeir leggi sérstaklega sitt af mörkum í að verja heimilin og fjölskyldurnar og litlu og meðalstóru fyrirtækin í landinu. Þeim er í lófa lagið að frysta alla vexti. Þeim er í lófa lagið að græða ekki alveg svona mikið.

til bankanna, sem eru miklu aflögufærari í að fá á sig skatt en meðalfjölskyldur í landinu. En eins og ég segi, það vefst ekki fyrir stjórnvöldum hér að koma með alls konar hækkanir og alls konar skatta. Það er allt í lagi svo framarlega sem það lendir á fjölskyldunum í landinu. En að snerta við þessum lánastofnunum, þessum græðgisvæddu bankastofnunum — þetta eru heilagar kýr, virðist vera, heilagar kýr. Það má ekki snerta þetta. Við í Flokki fólksins erum ekki sammála því, eini flokkurinn á þingi. Við viljum bankaskatt. Hann er ekki einu sinni 0,9% en hann gefur okkur heilar 30 milljarða kr. í kassann, hvorki meira né minna.

við þurfum á því að halda að sækja frekar fjármuni þar sem allar hirslur eru fullar fjár og færa það til samfélagsins, styðja við fjölskyldurnar, heimilin, fyrirtækin okkar, halda samfélaginu okkar gangandi.

einu sinni að setja fjármuni í það sem þingheimur samþykkti, að gefa fólki kost á því sem þess þyrfti. Sérstaklega vorum við að tala um börn á framhaldsskólastigi og bara alla þá sem nauðsynlega þurfa á sálfræðihjálp að halda. Nei, það fylgdu engir peningar með því. Og núna í þessu árferði þá liggur það ljóst fyrir; það er vaxandi þunglyndi, vaxandi kvíði, vaxandi vanlíðan og ótti yfir því hvað verður um mig og fjölskyldu mína núna þegar ég get ekki nema næstu tvo mánuði borgað 500.000 á mánuði af fasteignaláninu mínu.

ekkert útlit fyrir að við séum að ná verðbólgu niður, því miður. Hún mældist hvorki meira né minna en 11,5% í síðasta mánuði. Verðbólgan mældist hér í október 11,5%. Það er staðreynd og það er ekkert lát á henni þrátt fyrir að seðlabankastjóri og fjármálastefnunefndin hafi setið á strák sínum í morgun og ekki hækkað stýrivextina. En mikið ofboðslega var erfitt að gera það ekki. Þau langaði rosa mikið að hækka. Rosalega langaði þau mikið til að hækka. En ég segi hér og hika ekki við að segja: Þjóðin er búin að fá nóg af þessu vaxtaokri. Þjóðin er búin að fá nóg af því hvernig er verið að hrifsa af þeim heimilin. Það var bara eftir hrunið 2008 sem 12.000–15.000 fjölskyldur misstu heimili sín. Að hugsa sér, hefur þetta fólk ekkert lært? Ekki neitt? Er þeim bara alveg nákvæmlega sama? 30 milljarða viljum við í Flokki fólksins sækja í græðgisbankana sem eru að skila um 100 milljarða arði á árinu 2023, skiluðu yfir 66 milljörðum í arð á síðastliðnu ári. Þetta eru sko tölur, þetta eru peningar sem maður getur ekki einu sinni ímyndað sér. Ég veit ekki hvort þessir þúsundkallar myndu ekki bara hreinlega fylla þennan sal. Þetta eru peningar á brettum, við skulum gera okkur grein fyrir því, og við viljum að þjóðfélagið fái að njóta, þjóðfélagið verði tryggt. Við viljum að fjölskyldurnar hætti að vera hræddar um hvað um þær verður. Það var hrikalegt ástand í Grindavík þegar fólkið var hreinlega rekið út af heimilum sínum vegna yfirvofandi náttúruvár. Að hugsa sér, það átti allt í einu hvergi heima. Það er annars konar vá sem er að skella núna á íslenskum heimilum. Það er ekki út af komandi eldgosi eða blússandi jarðhræringum, það er vegna vanhæfrar ríkisstjórnar. Það er váin sem fylgir því að vera með vanhæfa stjórnendur sem stýra þessari skútu, sem grípa ekki inn í og laga ekki hlutina og girða aldrei fyrir brunninn áður en við erum fallin ofan í hann.

neitt. Það er sárara en tárum taki að við skulum sitja uppi með valdhafa sem vita ekkert hvað þeir eru að gera. Það eru mín skýru skilaboð. Við sitjum uppi með valdhafa sem hafa ekki hugmynd um hvað þeir eru að gera. En 30 milljarða frá bönkunum, takk, yfir í ríkissjóð, það er Flokkur fólksins.

rétt um ellefuleytið í gærmorgun þar sem ég var spurður hvort ég vildi vera með á frumvarpinu eins og því hafði verið breytt á þeim tíma og átti að svara fyrir lok þingfundar í gær. Það er tiltölulega stuttur tími til að bregðast við svona mikilli breytingu. Það þarf ekki bara eina mínútu því þessi breyting hefur þó nokkuð mikil áhrif. Eins og hv. þingmaður sagði sjálf í ræðunni hérna þá hafa bankarnir alls ekkert hlaupist frá því í rauninni að leggja svona álögur beint út í verðið til neytenda þannig að þessi hækkun fer einfaldlega bara beint í færslugjöld og ýmislegt svoleiðis og gróðinn verður nákvæmlega sá sami.

ankannalegt að Flokkur fólksins sendi út sérstaklega fréttatilkynningu til að tilkynna það að ég hafi ákveðið að taka mig af málinu. Mér finnst það mjög fáránlegt. Ég get svarað fyrir mig sjálfur. Flokkur fólksins þarf ekkert að útskýra fyrir öðrum af hverju ég ákveð að taka mig af málum sem Flokkur fólksins er með og setur hér í gegn með einhverjum breytingum á örstuttri

og við vorum að klára hana einmitt í gær. Hv. þm. Björn Leví Gunnarsson veit það fullvel að stundum ganga hlutirnir ansi hratt fyrir sig hér. Að ég eða við í Flokki fólksins höfum á einhverjum tímapunkti reynt að skilgreina það hvers vegna hv. þm. Björn Leví Gunnarsson tók sig af þessu máli — það er rangt. Það gerðum við ekki. Við sögðum bara sannleikann, alveg eins og ég get sagt hér: Það voru tveir þingmenn með okkur áður en við tókum þessa breytingu á hækkun bankaskatts, hv. þm. Oddný G. Harðardóttir hjá Samfylkingu og hv. þm. Björn Leví Gunnarsson frá Pírötum. Annað var það nú ekki sem kom fram og það er bara sannleikurinn. Það er ástæðan fyrir því að það er enginn með okkur nema bara Flokkur fólksins.

þá er ekki hægt að svindla einhvern veginn á þann hátt að hérna er bankaskattur sem er allt í einu orðinn rosalega stór og það fer bara beint í færslugjöldin eins og hv. þingmaður útskýrir. Þess vegna finnst mér þetta mál núna sérstaklega, ekki þegar það var með lægri prósentu, bara einfaldlega lélegt og þess vegna er ég ekki með á

Mér gæti ekki verið meira sama um það sem hv. þingmanni finnst. Ég ber virðingu fyrir hans skoðunum og ég ætlast til þess sama hvað mig varðar. Hann leggur mér heldur ekki orð í munn og segir mér hvort ég tilkynni það hverjir eru með okkur á málum eða ekki og hvernig ég nýti mína stöðu, hvort sem það er í ræðu eða riti.

en fyrst og síðast: Við erum ekki að deila heila.

stórkostlegu skatta og skerðingar og keðjuverkandi skerðingarstefnu sem hefur verið viðhaldið af ríkinu gagnvart þeim sem eiga að reyna að tóra í almannatryggingakerfinu.

og þarf svo sannarlega skoðunar við. Það má áætla að þúsundir einstaklinga og fjölskyldur hafi goldið það dýru verði að festast í neti okurvaxta sem níðast á þeim sem höllum fæti standa

baráttu gegn þessum forsendubresti og þeim alvarlegu áhrifum sem þessi gífurlega hækkun á húsnæðislánum hefur haft á líf einstaklinga og fjölskyldna sem lenda í skuldavanda vegna hennar. Bankar og fjármálastofnanir eiga ekki að vera eins og lýs og flær sem geta lifað á fólki og sogið allt fjármagn úr vasa fólks með tilheyrandi leiðindum og óþægindum, haga sér eins og sníkjudýr sem sýgur til sín allt fjármagn fólks. Það verður að stöðva. Það verður að hrista af fólki þessar fjársugur. Í Harry Potter er talað um vitsugur en hér á Íslandi í nútímanum erum við með fjársugur sem eru ekkert annað en lýs og flær sem þarf að hrista af sér.

Og hvað gerir ríkisstjórnin? Ekkert. Hvað gera bankarnir? Jú, þeir eru tilbúnir að lengja í hengingarólinni, skuldbreyta yfir í verðtryggingu til að ná hverri einustu krónu af viðkomandi á næstu árum.

Það þarf einhvern veginn að stöðva þetta og það þarf að gera strax. En það er víst ekki mikil von um það. Maður heyrir að seðlabankastjóri talar um að spóla í hálku. Mér sýnist hann hefði viljað helst spóla

Gera má ráð fyrir að næstu mánuðir verði þeim jafn gjöfulir og að árshagnaður þeirra verði a.m.k. 80 milljarðar. Athugum að hér er um hagnað að ræða, ekki veltu heldur hagnað eftir að allur launakostnaður, húsnæðiskostnaður, skattar, risna og hvað eina sem rekstur banka felur í sér, 80 milljarðar er fáránlega há tala í hagnað sem hefur hækkað frá undanförnum árum og stafar ekki síst af því að verið er að veita fjármunum heimilanna til þeirra í bílförmum á færibandi. Fyrst og fremst er nauðsynlegt að við áttum okkur á að þetta fé verður ekki til úr engu. Miðað við að landsmenn séu 380.000 þá eru þetta 210.000 á hvert einasta mannsbarn á Íslandi, eða 840.000 á hverja fjögurra manna fjölskyldu. Þessi hagnaður er þannig tekinn af okkur, fólkinu, heimilunum og fyrirtækjunum í landinu. Þetta eru fjármunir sem einstaklinga og fyrirtæki myndi muna um. Þetta fé er ekki orðið til af því að bankamenn séu svo klárir í fjárfestingum og dæmin um að þeir séu það alls ekki eru fjölmörg. Þessar tölur sýna einfaldlega fram á aðstöðu bankanna og skjaldborgina sem reist hefur verið í kringum þá. Þessar tölur sýna fram á að litið er á okkur, fólkið í landinu, sem einhvers konar fóður eða auðlind sem þeir geta gengið í að vild. Það er staðreynd að þegar stýrivextir lækkuðu mikið frá undirritun lífskjarasamninga skilaði sú lækkun sér seint og illa út í samfélagið. Aftur á móti hafa bankarnir verið gríðarlega fljótir að hækka í öll þessi 13 skipti sem stýrivextir hafa verið hækkaðir á undanförnum mánuðum. Fjármunir bankanna komu í raun frá heimilunum, frá fólkinu í landinu með beinum og óbeinum hætti. Heimilin eru undirstaða þjóðfélagsins því að án þeirra væri ekki þörf fyrir nein fyrirtæki, hvað þá einhverja fjárfesta. Vaxtastig bankanna er augljóslega óþarflega hátt og það getur ekki talist eðlilegt að ef svo fer sem horfir jafngildi hagnaður bankanna því að hver einasti einstaklingur í 380.000 manna þjóðfélagi leggi 210.000 kr. í púkkið á einu ári. Það er ansi margt sem fjögurra manna fjölskylda gæti gert og myndi örugglega vilja gera fyrir 840.000 kr. frekar en að leggja þessa stóru upphæð í þegar yfirfullar fjárhirslur bankanna. Það er kominn tími til að ríkisstjórnin fari að forgangsraða þannig að heimilin og fólkið sé sett ofar fjármagni. Og það væri algerlega stórkostlegt þó að það sé því miður fjarlæg draumsýn, ef ríkisstjórnin myndi stöðva óheftan aðgang bankanna að auðlindinni heimilunum

Og 30 milljarðar er meira en það sem við leggjum í nýsköpun og næstum það sama og við áætlun í lyfjakostnað á næsta ári, svo einhver dæmi séu nefnd. Við skulum ekki gleyma því að bankarnir eru stærstu kennitöluflakkarar landsins. Þeim var bjargað úr gjaldþroti með því að ríkið gaf þeim nýja kennitölu og leyfði þeim að halda áfram rekstri án þess að nokkuð annað sem máli skipti breyttist. Það er staðreynd að bankarnir hafa margfaldað álagningu sína síðustu ár, svo mikið að það nemur mörg hundruð prósentum. Þrátt fyrir lækkun bankaskatts hafa lægri vextir og lægri fjármögnunarkostnaður bankanna að mestu farið í vasa þeirra sjálfra og auðvelt er að álykta sem svo að bankarnir hafi tekið til sín mesta ávinning vaxtahækkana síðustu ára. En þrátt fyrir að bankarnir hafi stöðugt aukið álagningu og hirt ávinning af lækkun bankaskatts er fólkinu á gólfinu fækkað, útibúum lokað og þjónustan stórlega skert. Til að bæta gráu ofan á svart þá reisti banki allra landsmanna nýjar höfuðstöðvar í mikilli óþökk þjóðarinnar á dýrasta byggingarreit landsins, sannkallaðan minnisvarða um samfélagsmein. Herlegheitin kostuðu aðeins litlar 12.000 milljónir. En af hverju er svona gríðarleg tregða gagnvart því að láta bankana greiða innan við 1% bankaskatt? Það má leiða líkur að því að staðan væri betri í fjársveltum grunnstoðum samfélagsins, eins og í heilbrigðismálum og menntakerfinu, svo ekki sé minnst á aðbúnað aldraðra, svo örfá dæmi séu tekin, ef bankarnir væru að greiða aðeins meira til samfélagsins, t.d. því sem þessu nemur. Að þessu sögðu er náttúrlega ekki sjálfgefið í eðlilegum bankarekstri að hagnaður bankanna sé þetta mikill. Ástandið er í hæsta máta óeðlilegt og þessir fjármunir eiga með réttu að vera í höndum heimila og fyrirtækja fólksins í landinu. En ótti og meðvirkni stjórnvalda með bönkunum er með ólíkindum. Með vaxtahækkunum undanfarinna mánaða er verið að veita fjármunum heimila og fyrirtækja til bankanna í stríðum straumum. Að auki hafa þeir hagnast gríðarlega allt frá því að stærsta kennitöluflakk sögunnar átti sér stað og enn eru þeir að fá meira. En þrátt fyrir það virðast þeir alltaf eiga að vera algerlega stikkfrí þegar kemur að því að leggja eitthvað til samfélagsins. Þeir taka bara. Árið 2019 var smánarlega lágur bankaskattur upp á 0,36% lækkaður í 0,145%. Með öllum þessum aukastöfum er ekki víst að allir átti sig á að bankaskatturinn var minna en 0,4% og er núna minna en 0,15%. Í greinargerð með frumvarpinu um lækkun bankaskatts árið 2019 stóð, með leyfi forseta: „Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er m.a. lögð áhersla á að unnið verði að frekari skilvirkni í fjármálakerfinu með það að leiðarljósi að lækka kostnað neytenda.“ neytenda.“ Ég ætla ekki að tjá mig um skilvirkni í fjármálakerfinu en hitt er ljóst að kostnaður neytenda hefur ekki lækkað þrátt fyrir að bankaskatturinn hafi verið lækkaður. Það þarf virkilega brengluð gleraugu til að halda því fram að það markmið hafi náðst.

ef bankaskattur yrði aftur hækkaður úr 0,145% í 0,376%, sem er það sem hann var fyrir breytinguna í Covid. Í svarinu kom fram að væri skattprósentan 0,145% mætti gera ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs af sérstökum skatti á fjármálastofnanir eða bankaskatti myndu nema 6,5 milljörðum kr. En væri skattprósentan hækkuð úr 0,145% í 0,376% mætti gera ráð fyrir að tekjur af skattinum árið 2024,

en gætum með þessari hækkun, bara í það sem hann var áður, fengið 16,18 milljarða í ríkissjóð. Þarna munar litlum 10,3 milljörðum kr. En fjármálaráðuneytið lét í svari sínu ekki þar við sitja heldur taldi sig einnig þurfi að útskýra fyrir hv. efnahags- og viðskiptanefnd að sennilega myndi þetta ekki alveg virka svona. Í svarinu stóð, með leyfi forseta: „Hér er um einfaldan útreikning að ræða miðað við óbreyttan skattstofn. Áhrif slíkrar skattahækkunar eru þó margslungnari en svo og því líklega um ofmat að ræða. Skattbyrðin leggst ekki að öllu leyti á greiðendur skattsins heldur viðskiptavini þeirra einnig. Auknar álögur á fjármálastofnanir stuðla að auknum vaxtamun og minni útlánavexti sem hefur áhrif á fleiri skattstofna, þar með taldar ráðstöfunartekjur lántakenda. Þar að auki leggst skatturinn á skuldir stofnananna og dregur því úr hvata þeirra til að stækka efnahagsreikning sinn og auka útlán. Erfitt er að meta afleidd áhrif slíkrar skattahækkunar á aðra skattstofna

Já, þetta eru skemmtilegar og óneitanlega merkilegar pælingar hjá fjármálaráðuneytinu því að í svari sínu leitast það við að finna allar þær afsakanir sem til eru fyrir því að hækka ekki bankaskattinn. Það þykir mér merkilegt af tveimur ástæðum: Í fyrsta lagi vegna þess að þetta sýnir skýrt fram á tök bankanna á fjármálakerfinu og hvernig æðstu stjórnvöld bugta sig og beygja fyrir valdi þeirra. Meðvirknin er algjör. Staðreyndin er sú að bankarnir eru aflögufærir. Þeir eiga fullar hirslur fjár og ættu frekar en flestir aðrir sem skattlagðir eru án slíkra hugleiðinga um langtímaáhrif að leggja meira til samfélagsins og ef þessum rökum fjármálaráðuneytisins væri fylgt þá mætti velta fyrir sér hvort við ættum að skattleggja nokkuð vegna þess að ég hugsa að öll fyrirtæki velti með einum eða öðrum hætti skatttekjum eða skattlagningu út til neytenda.

Í þessu sambandi væri líka gaman að spyrja fjármálaráðuneytið hvaða áhrif þau telja gríðarlegar vaxtahækkanir undanfarinna mánaða, sem velt hefur verið yfir á neytendur með grimmilegum hætti, hafi á heimilin, hvort þau sjái ekki fyrir sér að smá gjaldskrárhækkanir hér og þar, upp á kannski 2.000–5.000 kr. á mánuði hjá þeim sem nota þjónustuna, séu ekki skárri en 300.000 kallinn sem þau hafa engar áhyggjur af en heimilin bera nú í aukinni vaxtabyrði. Enginn, ekki einn einasti flokkur eða stjórnmálamaður sem setið hefur í ríkisstjórn hefur haft döngun í sér til að takast á við bankana og á því hefur engin breyting orðið á undanförnum mánuðum. Allir hafa þeir varið rétt bankanna til að féfletta heimili og minni fyrirtæki, fólkið í landinu, og nú blasa afleiðingarnar við. Þegar fjármunir sem þessir hverfa úr samfélaginu og inn í lokaða hít þá hefur það keðjuverkandi áhrif á allt samfélagið. Einstaklingar sem hafa lifað við stanslausar fjárhagsáhyggjur myndu ekki vera að upplifa sömu pressu og þeir upplifa núna. Og nú eru margir að missa móðinn sem gæti endað með veikindaleyfi því að langvarandi fjárhagsáhyggjur eru meðal algengustu ástæðna t.d. kulnunar.

Jú, við þurfum kerfi utan um fjármál okkar, launareikninga, millifærslur, kortaviðskipti, lán og fleira þess háttar. En hver er raunkostnaðurinn við það allt? Hvernig getur það staðist að þessi þjónusta, sem í eðli sínu er ekkert annað en bókhald og að færa tölur á milli dálka, sé jafn frek til fjörsins og raun ber vitni? Við í Flokki fólksins höfum ítrekað mælt fyrir bankaskatti, þó að hingað til hafi tillögur okkar bara snúist um að koma honum í það sem hann var fyrir lækkun, 0,376%. En núna teljum við allar ástæður til þess að ganga lengra. Við erum að horfa upp á hamfarir á Reykjanesi sem bætast ofan á allan þann vanda sem fyrir var sem ekki verður rakinn hér. Það er löngu kominn tími til að bankarnir séu ekki eins og heilagar og ósnertanlegar kýr sem enginn má koma við og engar skyldur bera. Hver er samfélagsleg ábyrgð og eigendastefna stjórnvalda sem enn þá eiga einn og hálfan banka? Er virkilega til of mikils mælst að bankarnir og eigendur þeirra gefi þau fyrirmæli að vegna stöðunnar, sem hjá mörgum er skelfileg, sé nauðsynlegt að þeir ýti til hliðar arðsemissjónarmiðum og dusti rykið af samfélagslegu ábyrgðinni og taki þannig þátt í að hlífa viðskiptavinum sínum og samfélaginu við hugmyndafræði sem mergsýgur samfélagið? Hagnaður bankanna á heima í vösum fólksins í landinu en þeir oftaka af þeim. Ef heimili og fyrirtæki hefðu þessa fjármuni í sínum höndum myndi það skila sér til baka til ríkisins með ýmsum hætti, auk þess að létta lífsbaráttu okkar allra. Væri það heimsendir fyrir fjármálakerfið að vera rekið á núlli eða tapi í eitt eða tvö ár á meðan varnarbaráttan og viðspyrnan á sér stað? Það að allt þetta fé, líklega 80 milljarðar á þessu ári, sem kemur frá fólkinu í landinu með einum eða öðrum hætti, skuli vera fyrir fjárfesta til að leika sér að, byggja sjálfum sér hallir og borga sjálfum sér bónusa, nær ekki nokkurri átt. Við segjum: Hingað og ekki lengra. Fólkið fyrst svo allt hitt. Almenningur er ekki fóður fyrir bankana. Bankana fyrir fólkið en ekki fólkið fyrir bankana.

Ég tel að hér sé um eðlilega hækkun að ræða og mikilvæga hækkun á þeim tíma sem við erum nú í íslensku samfélagi, tímum mikillar verðbólgu, og ekki síst vegna þess að í ár

á næsta ári. Og hvað er það þegar við erum að tala um 80 milljarða hagnað? Jú, það er ekki einu sinni 50% af hagnaði bankanna, þannig að bankarnir eru vel aflögufærir, mjög vel aflögufærir

á tímum þegar ríkið á einn stóran banka, einn af þremur stóru viðskiptabönkunum og stóran hlut í einum af þeim. Ríkið hefur ekki markað neina einustu stefnu um það, a.m.k. ekki framfylgt henni, að auka samkeppni á bankamarkaði. Það er einfaldlega ekki verið að gera það.

og stofninn af þessum skatti á fjármálafyrirtæki er heildarskuldir bankanna, fjármálafyrirtækjanna, umfram 50 milljarða í lok tekjuárs en skuldir banka eru innlánin.

0,145% í 0,838%. Ef við skoðum núverandi lög um bankaskatt, um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki, sem eru búin að vera í gildi frá 2010, í 13 ár, þá kemur í ljós að rökin fyrir bankaskattinum á þeim tíma var gríðarlegur kostnaður sem lagðist á íslenska ríkið í kjölfar hruns fjármálakerfisins sem má rekja að stórum hluta til óhóflegrar áhættusækni fjármálafyrirtækja.

Bankarnir bera ekki verðbólguáhættu á stórum hluta útlána sinna, það gera íbúar þessa lands í formi verðtryggðra lána.

var mikil umræða um sérstakan bankaskatt eftir hrun og þá settu mörg ríki sérstakan skatt eða gjöld á fjármálafyrirtæki. Meira að segja framkvæmdastjórn Evrópusambandsins

ríkjanna eftir hrun. Það er nákvæmlega sama núna; kostnaðurinn af verðbólgunni er það mikill á íbúanna að það er eðlilegt að leggja sérstakan skatt á fjármálafyrirtækin sem er þá í formi hækkunar bankaskattsins.

á fjármálafyrirtæki sem nam 40% af vaxtaaukningu fjármálafyrirtækja þar í landi á síðastliðnu ári, 40% skattur á vaxtaaukningu sem var þar í landi. Það var hvalrekaskattur, eingreiðsla fyrir árið 2023.

Það má benda á það líka að þegar bankaskattur var lækkaður árið 2000, úr 0,376% í núverandi prósentu, sem er 0,145%,

var 2,7% árið 2022 en hjá öðrum norrænum bönkum af svipaðri stærð var hann 1,6%. Munurinn þar á 1,1%.

Það er vissulega gott að gera það með þessum hætti og það réttlætir bankaskattinn enn frekar en það breytir ekki þeim kostnaði sem samfélagið er að verða fyrir og einstaklingar í samfélaginu sem eru að borga af verðtryggðum húsnæðislánum og hinu gríðarlega háa vaxtastigi.

byggingu innviða á Reykjanesi, að verja innviði á Reykjanesi. Hvað gerði ríkisstjórnin? Jú, þeir hækkuðu skatta á almenning, hækkuðu skatta á húsnæðiseigendur,

forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um að fela ráðherra að framkvæma markaðskönnun og undirbúa útboð á póstmarkaði. Með mér sem flutningsmenn eru hv. þingmenn Diljá Mist Einarsdóttir, Hildur Sverrisdóttir, Jón Gunnarsson, Óli Björn Kárason, Njáll Trausti Friðbertsson og Vilhjálmur Árnason.

og hefja í kjölfarið undirbúning útboðs á þeim þjónustuþáttum eða landsvæðum þar sem lágmarksþjónusta er ekki veitt á markaðsforsendum.“ Við flutningsmenn teljum nauðsynlegt að ráðherra láti gera þessa markaðskönnunum til að fá yfirsýn yfir það hvaða þáttum alþjónustunnar, sem sagt lágmarkspóstþjónustu, er verið að sinna á viðskiptalegum forsendum. Jafnframt þarf að greina hvort önnur fyrirtæki en Íslandspóstur ohf. myndu veita lágmarkspóstþjónustu á þeim fáu stöðum þar sem samkeppni er ekki til staðar ef þau þyrftu ekki að keppa við niðurgreiddan rekstur. Markmiðið væri að greina hvort hægt sé að leysa alþjónustuskyldu Íslands með öðrum hætti en því að útnefna Íslandspóst sem alþjónustuveitanda til ársins 2030, t.d. með útboði ef þörf er á því. Það er brýnt að ljúka vinnunni áður en alþjónustuframlag er veitt vegna ársins 2023. Í kjölfar útboðs er mikilvægt að ráðist verði í sölu á Íslandspósti ohf.

og þess getið hvernig hún yrði skilgreind og veitt og hvernig skyldi fara með kostnað við alþjónustu ef hún yrði ekki leyst af hendi á markaðslegum forsendum. Nú eru tæp fjögur ár liðin frá gildistöku þessara laga og ljóst að markmið þeirra um hagkvæmni og aukna samkeppni hafa ekki náðst. Keppinautar Íslandspósts hafa kvartað mikið undan fyrirtækinu sem og bágu eftirliti af hálfu eftirlitsaðila. Telja þeir að verið sé að veita framlag vegna alþjónustu þar sem virk samkeppni sé til staðar og því ekki keppt á jafnræðisgrunni. Af stuttri yfirferð yfir sambærilega þjónustu ýmissa fyrirtækja að dæma er ljóst að líklega er samkeppni í einhverri mynd í öllum þáttum póstþjónustu á Íslandi. Stór hluti þeirrar þjónustu er veittur á stöðum sem þáverandi Póst- og fjarskiptastofnun skilgreindi sem óvirk markaðssvæði þar sem alþjónustuveitandi getur sótt um framlag frá ríkinu vegna þjónustu ef um tap er að ræða. Póstdreifing er með þjónustu sex daga vikunnar í 44 af þeim 58 póstnúmerum í þéttbýli sem metin eru á óvirku markaðssvæði af hálfu eftirlitsaðila. Þjónustan er keimlík bréfadreifingu Íslandspósts en sú þjónusta er veitt tvo daga vikunnar. Í sömu póstnúmerum veita Samskip og Eimskip þjónustu tvo til fimm daga vikunnar, sem mætti kalla alþjónustu í þjónustuþáttunum flutningur um landið og afhending pakka. Jafnframt reka þessi fyrirtæki móttöku- og vinnslustöð í Reykjavík, líkt og Íslandspóstur, en fjölmargar stöðvar í þeirra eigu eða samstarfsaðila þeirra er einnig að finna víða um landið. Í 56 af 58 póstnúmerum á óvirkum markaðssvæðum í þéttbýli eru reknir einhvers konar afgreiðslustaðir sem vel gætu rúmað hefðbundin störf afgreiðslustaða vegna alþjónustu. Við matið er byggt á afgreiðslustöðum samkeppnisaðila, svo sem Dropp og flutningafyrirtækja, samkvæmt heimasíðum þeirra, ásamt bensínstöðvum og matvöruverslunum, samkvæmt þjónustukorti Byggðastofnunar. Það virðist alveg ljóst að hægt er að ná fram stærðarhagkvæmni við veitingu lágmarkspóstþjónustu með útvistun verkefna Íslandspósts til sambærilegra aðila sem sérhæfa sig í mismunandi þáttum póstþjónustu víða um landið. Það er ekki löglegt að niðurgreiða póstþjónustu sem veitt er á venjulegum viðskiptagrundvelli. Samkvæmt lögunum þarf mögulega að bæta tilnefndum veitendum alþjónustu kostnað við þjónustu sem þeir veita en er ekki veitt á venjulegum viðskiptagrundvelli. Nú þegar hefur yfir milljarður verið greiddur Íslandspósti, og ég held að það sé nærri 2 milljörðum, fyrir að veita þjónustu á venjulegum viðskiptagrundvelli og/eða þjónustu sem fyrirtækið veitir umfram lágmarkskröfur. Tilfærslurnar hafa valdið mikilli röskun á samkeppni og eftirspurn og eftirspurn og orðið til þess að fyrirtæki sækja ekki frekar inn á þennan markað vegna niðurgreiddrar þjónustu ríkisins og það er algerlega ótækt.

Ríkinu ber að tryggja ákveðna lágmarksþjónustu þegar kemur að póstsendingum en í breyttum heimi hefur póstþjónusta breyst mikið og snýr nú meira og meira að pakkasendingum og minna að bréfapósti. Einhver samkeppni er í bréfdreifingu í flestum þéttbýlum landsins en fjöldi fyrirtækja sinnir pakkasendingum og er hægt að senda pakka um allt land með einkaaðilum. Eftir að netverslun jókst til muna hefur fyrirtækjum sem bjóða upp á þessa þjónustu fjölgað. Þau fyrirtæki kvarta mikið undan Íslandspósti og telja að verið sé að veita ríkisframlag í samkeppnisrekstur. Ég tel að ríkið geti vel tryggt lágmarksþjónustu með því að bjóða þjónustuna út þar sem ekki er samkeppni til staðar. Snýr það þá fyrst og fremst að bréfdreifingu í dreifbýli og á minnstu þéttbýlisstöðunum.

ég er algerlega sannfærð um það að þeim fjármunum sem liggja í eignum Íslandspósts, sem er bæði húsnæði um landið, bílar og aðrir innviðir sem tengjast póstþjónustu,

Getur hv. þingmaður svarað mér því hér, umfram það sem lögin kveða á um, hvað er ásættanleg lágmarkspóstþjónusta? Segjum sem svo að þetta næði allt fram að ganga, að hér yrði þetta bara allt að einum stórum samkeppnismarkaði

er ekki alveg sammála mér. Það er bara eðlilegt því að þetta eru ekki flokkar sem eru alveg á sama stað þegar kemur að þessu. Þessari þingsályktunartillögu er beint til innviðaráðherra sem fer með póstmálin og gengur einmitt út á það að framkvæma þessa markaðskönnun. En ég segi líka í greinargerðinni að ég tel að í kjölfarið þá verði ástæða til að selja Íslandspóst og það væri þá verkefni fjármálaráðherra sem fer með hlutabréf okkar í Íslandspósti,

og það er það sem hefur verið skilgreint sem lágmarksþjónusta og ég veit að mörgum finnst það slök þjónusta. Ég held að við séum bara að horfa fram á svolítið breytta tíma og þó að það kunni að vera huggulegt að fá bréfpóst inn um lúguna þegar einhver vill fara þá leið að senda manni þannig þannig póst þá er það þannig að við þurfum sem einstaklingar og fjölskyldur, og það á ekki síður við á landsbyggðinni, að fara annað til að sækja alls konar aðföng, til að mynda matvöru, mögulega olíu á bíl ef fólk er ekki með rafmagnsbíl sem það getur hlaðið heima, þannig að mörgu leyti er ekkert óeðlilegt við það að þú getir nálgast póstinn þinn annars staðar þar sem þú þarft hvort sem er að koma við. Og mér persónulega, finnst það vera miklu betri þjónusta sem einkafyrirtæki hafa verið að veita og ég ætla að nefna bara Dropp sem dæmi. Ég pantaði með stuttu millibili tvo hluti. Annar var sendur með Íslandspósti. Þar kom póstbíll sem keyrði hálft höfuðborgarsvæðið inn götuna mína til að hringja bjöllunni og enginn svaraði og þá var farið til baka með pakkann og honum komið fyrir á pósthúsi. Ég þurfti þá að mæta á pósthús á mjög skilgreindum opnunartíma sem hentaði mér engan veginn og var langt frá mínu heimili og langt frá mínum vinnustað,

við sem einstaklingar í samfélaginu sækjum alls kyns þjónustu út fyrir heimilið okkar og fáum hana ekki inn um lúguna eða alveg heim að dyrum. En það eru alltaf einhverjir hópar samfélagsins sem ekki geta það og þurfa að reiða sig á aðra einstaklinga til þess að sinna þessu. Og það er nú kannski atriði sem ég vil horfa sérstaklega til og velti því upp spurningunni: Treystum við því eða eru forsendur fyrir því, sem kannski kemur í ljós með einhvers konar frumathugun sem málið fjallar um, að þegar upp er staðið með skilgreiningu á lágmarksþjónustu getum við tryggt að einstaklingar sem eiga þess ekki kost að sækja þessa þjónustu — nú er ég að tala t.d. um lögblinda og/eða fatlaða eða einstaklinga sem með einhverjum hætti eiga rétt á þessari þjónustu á jafnræðisgrunni, svo ég vísi aftur til orðskýringarinnar sem ég fór yfir í fyrra andsvari. Getum við treyst því og telur hv. þingmaður að markaðurinn geti leyst þetta mál? Eða erum við í einhverjum tilfellum að hafa þá ofurtrú á markaðnum að við leyfum okkur bara að láta þessa hópa sem minna fer fyrir í samfélaginu falla á milli skips og bryggju?

mun meiri trú held ég en hv. þingmaður, en ég er ekki að leggja til sölu á póstinum eða einkavæðingu á póstinum einkavæðingarinnar vegna, alls ekki. Það eru sumir innviðir sem er bara skynsamlegt að ríkið eigi og reki. Ég held að póstþjónusta sé ekki þar á meðal. á meðal. Já, hér er sagt í greinargerðinni að við teljum að það sé auðveldlega hægt að sýna fram á það að markaðurinn geti í mjög mörgum tilfellum sinnt þessari þjónustu og við sjáum það bara í dag, við sjáum hvernig póstþjónusta hefur þróast úr því að vera bara bréfsendingar í umslögum í það að vera pakkasendingar. Við erum með ríkisrekið fyrirtæki sem er í rauninni orðið pakkasendingafyrirtæki í dag og er þar af leiðandi á markaði sem áður var bara einkamarkaður og pósturinn hefur hægt og rólega, eða kannski frekar hratt, þróað sig inn á þann markað.

Ég held nefnilega að markaðurinn myndi finna skynsamlegar lausnir í því að nýta þær ferðir sem þegar er verið að fara inn á heimili fólks eða með sendingar inn í dali, til bóndabæja og annað ef markaðurinn fengi tækifæri til að ráða því. Þá er ég bara að vísa í mjólkurbílinn eða eitthvað slíkt sem jafnframt getur verið póstbíll.

þar sem við höfum ofurtrú á markaðnum fyrir í því að hann geti náð þessum árangri. Ég hefði haldið að það gæti alveg verið gagnlegt eins og tillagan kveður á um að fara í einhvers konar athugun á þessu þá tel ég líka að það þurfi að horfa á þau sjónarmið sem ég benti á í andsvari mínu áðan um þá hópa sem sérstaklega þarf að sinna svo við gætum jafnræðis í samfélaginu.

En við höfum að mörgu leyti saumað verulega að henni sem hefur líka gert það að verkum að við töpum einhverjum öðrum gæðum á meðan. Ég stend á því fastar en fótunum

fræðasamfélags og embættis landlæknis og leggi til leiðir sem tryggi rýni allra stjórnarfrumvarpa sem lögð eru fyrir Alþingi út frá áhrifum þeirra á heilsu þjóðarinnar. Að vinnu lokinni skal hópurinn skila stöðuskýrslu.

Slíkt lýðheilsumat er einföld en þó áhrifarík aðferð til að leggja mat á bein og óbein áhrif ákvarðana og lagasetningar af hálfu stjórnvalda í þágu lýðheilsu samfélagsins. Með því getur löggjafarvaldið tekið ákvarðanir með aukinni þekkingu á mögulegum áhrifum löggjafar á lýðheilsu fólks. Á síðustu áratugum hafa lífslíkur aukist verulega hér á landi og aldurssamsetning þjóðarinnar hefur tekið breytingum í kjölfarið. Þannig gerir mannfjöldaspá Hagstofunnar ráð fyrir því að 65 ára og eldri verði 20% mannfjöldans árið 2037 og yfir 25% árið 2064.

Ef ekki er brugðist við þessari stöðu með markvissum hætti er ljóst að kostnaður og þjónustuþörf mun aukast umtalsvert innan heilbrigðiskerfisins sem og öðrum þáttum stjórnsýslunnar.

Því telja flutningsmenn mikilvægt að lýðheilsumat verði innleitt í íslenska löggjöf sem fyrst svo hægt sé að bregðast við framtíðaráskorunum sem samfélagið stendur frammi fyrir. Heilsu má greina niður í líkamlega, andlega og félagslega vellíðan. Einn megintilgangur stjórnvalda er að tryggja velsæld landsmanna, m.a. út frá framangreindum þáttum. Stjórnvöld vinna að því markmiði með öllum þeim kerfum sem einkenna velferðarríki. Skipta má áhrifum Skipta má áhrifum á heilsu niður í fimm meginþætti og greinast þeir frá víðum áhrifum niður í sértæk áhrif. Fyrst má nefna áhrif löggjafar af hálfu stjórnvalda, áhrif samfélagsins, áhrif stofnana, áhrif ýmissa hópa í samfélaginu og síðast en ekki síst persónulega þætti sem telja má til sértækra áhrifa.

á sama hátt og mat er lagt á löggjöf út frá til að mynda jafnréttissjónarmiðum, umhverfisáhrifum, kostnaði og fleiri þáttum. Í þessu samhengi er sérstaklega vert að nefna umhverfismat en því ferli hefur verið settur skýr rammi með lögum.

Hins vegar liggur fyrir viðamikill lagarammi er snýr að umhverfismati til að mynda og ljóst að löggjafinn hefur talið mikilvægt að tryggja skýrt ferli varðandi þá greiningu, m.a. með þar til bærri stofnun, Umhverfisstofnun. Góð lýðheilsa er með því mikilvægasta sem samfélagið getur búið að. Því telja flutningsmenn þingsályktunartillögunnar það lykilatriði að stjórnvaldsaðgerðir og löggjöf af hálfu stjórnvalda verði metin með lýðheilsu í huga. Í þingsályktunartillögu þessari er ekki lagt til hvernig ákjósanlegast sé að tryggja lýðheilsumat stjórnvalda. Hins vegar höfum við löggjöf í öðrum ríkjum sem hægt er að hafa til fyrirmyndar. Nærtækast er að horfa til Finnlands varðandi löggjöf af þessu tagi og framkvæmd hennar, en þar eru lagafrumvörp sérstaklega metin út frá áhrifum þeirra á lýðheilsu þjóðarinnar. Í lýðheilsustefnu til 2030 kemur fram að stjórnvöldum beri að hafa lýðheilsu að leiðarljósi við alla áætlanagerð og stefnumótun í heilbrigðismálum, félagsmálum, menntamálum, skipulags- og samgöngumálum, umhverfismálum og öllum þeim þáttum er tengjast nýsköpun og vísindarannsóknum og skatta- og efnahagsmálum. Því þurfi löggjöf að vera skýr og kveða afdráttarlaust á um hlutverk heilbrigðisstofnana, sveitarfélaga og annarra sem sinna lýðheilsustarfi. Þá segir að markmið lýðheilsustarfs þurfi að vera öllum ljós og upplýsingar um árangur þess aðgengilegar almenningi. Tilgangurinn er að skýra hlutverk og vinna að bættri þróun og samhæfingu í lýðheilsustarfi. Grundvöllur þess er fyrst og fremst aukið upplýsingagildi sem aftur skilar sér í betri ákvarðanatöku stjórnvalda. Nauðsynlegt er að tryggja kjörnum fulltrúum og almenningi bestu mögulegu upplýsingar um áhrif ákvarðana og löggjafar af hálfu stjórnvalda hverju sinni.

Framkvæmd lýðheilsumats er byggð á sannreyndum aðferðum og liggur til grundvallar fjöldi fræðigreina og leiða til að tryggja vandaða úttekt. Embætti landlæknis býr nú þegar yfir mikilli þekkingu á sviði lýðheilsu og forvarna og því einsýnt að stofnunin komi að útfærslu á lýðheilsumati er snýr að löggjöf hér á landi.

Ef marka má umræðu og aðgerðir stjórnvalda á undanförnum árum má ætla að breið samstaða sé um að Ísland taki sér Finnland til fyrirmyndar og innleiði lýðheilsumat.

sem fólki þættu mikilvægastir í lífinu og kom þar fram að heilsan er þar langmikilvægust. Tillaga þessi er í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar en í sáttmálanum er kveðið á um aukna áherslu á lýðheilsu, forvarnir og geðheilbrigðismál. Með þingsályktunartillögu þessari er leitast við að tryggja faglega gerlega útfærslu og lýðheilsumat hér á landi sem þátt í vegferð okkar í átt að betri heilsu og vellíðan landsmanna og komandi kynslóða. Eins og ég hef nefnt í ræðu minni, virðulegi forseti, þá náði tillagan ekki fram að ganga á síðasta þingi en málið gekk til nefndar og bárust um það umsagnir frá embætti landlæknis, Félagi lýðheilsufræðinga,

Skemmst er frá því að segja að heilt yfir voru allar þessar umsagnir um frumvarpið mjög jákvæðar, sem sýnir mikilvægi þess að tekið verði upp lýðheilsumat hér á landi.

ég vonast til þess að hún nái fram að ganga. Ég vænti þess að velferðarnefnd Alþingis fari vel yfir hana og kalli þá eftir frekari umsögnum sé þess þörf og á endanum geti þingheimur sameinast um að tryggja lýðheilsumat í íslenska löggjöf. Að hér sé komin fram tillaga sem yrði fyrsti upptakturinn að slíku mati. Ég efast ekki um að betri og öflugri upplýsingar um áhrif löggjafar hér á heilsu þjóðarinnar verði okkur öllum til góða, ekki síst þeim sem landið munu erfa og sýni framsýni og dug okkar Íslendinga til að tryggja heilbrigt líferni og heilsusamlegt líf hér á landi til lengri tíma.

Málið sem hér um ræðir, um innleiðingu lýðheilsumats í íslenska löggjöf, er gríðarlega mikilvægt. Ég get tekið undir bæði tillöguna sjálfa og það sem kemur fram í greinargerð enda eru aðgerðir stjórnvalda og löggjafarvaldsins oft og tíðum mikilvægustu aðgerðirnar þegar kemur að lýðheilsu, til að mynda varðandi neyslu á áfengi og afleiðingar þeirrar neyslu á þjóðfélagið, hvort sem það er tíðni ofbeldis, slysa eða áhrif á heilsu, svo sem langvinnir sjúkdómar eða sjúkdómar til skemmri tíma.

Ég vil því fagna þessari þingsályktunartillögu en jafnframt spyrja hv. þm. Jóhann Friðrik Friðriksson, flutningsmann tillögunnar: Hvers vegna hefur þetta ekki náð fram að ganga fyrr?

Þegar ég rek málið aftur í tímann þá virðist það vera svo að bæði heilbrigðisráðherrar og ýmsir þingmenn hafi þrýst á um að lýðheilsumat verði tekið upp hér á landi. Ég held að ástæðuna megi kannski rekja til þess að upplýsingin um mikilvægi lýðheilsu almennt hafi verið til í fræðasamfélaginu, á meðal félagasamtaka, meðal ákveðinna stofnana, en á undanförnum árum hefur hún kannski orðið almennari. Og eins og er með ýmislegt sem við erum að reyna að ná í gegn á hinu háa Alþingi þá tekur þetta allt tíma og þarf að þroskast og um þetta þarf að verða breið sátt, annars myndi lýðheilsumat ekki gagnast. Í þingsályktunartillögunni nefni ég þess vegna ákveðna hluti sem á einhverjum tímapunkti þóttu einmitt ekki sjálfsagðir. Nú erum við að gera mat t.d. varðandi umhverfisáhrif

vegna fagna ég spurningunni. Ég held að við séum á góðri leið. Ég held að við getum horft til þess að upplýsingin úti í samfélaginu komi til með að styðja þingsályktunartillögu sem þessa en við þurfum líka að horfa til þess að við eigum öflugt fólk til að geta sinnt lýðheilsumatinu sjálfu. Í mínum huga þarf að efla embætti landlæknis til þess og það þarf margt að koma til, en ég held að við séum á réttri leið. Ég fagna spurningu hv. þingmanns

þótt vissulega hafi verið vitneskja um þetta í fræðasamfélaginu og, að því að ég tel, meðal þingmanna. En mér þykir þá nærtækast að spyrja í þessu seinna andsvari: Hver er afstaða flutningsmanna eða hv. þm. Jóhanns Friðriks Friðrikssonar þeim frumvörpum og þeim tillögum sem hafa komið á undanförnum árum frá stjórnarliðum, til að mynda um breytingar á áfengislögum sem auka neyslu áfengis, hvort sem það er með afnámi á einokun

tillagna frá þeim flokkum sem nú sitja í ríkisstjórn, eins og t.d. sykurskatts? Telur hv. þingmaður að samstarfsaðilar hans í ríkisstjórn muni fallast á lýðheilsurök í þessum málum, nái þessi þingsályktunartillaga fram að ganga?

Ástæðan fyrir því að ég tel svo mikilvægt að ná lýðheilsumatinu í gegn er fyrst og fremst til þess að við höfum einhvern mælikvarða á þá löggjöf sem hér er að koma inn í þingið. Hún er skoðuð á mörgum vígstöðvum, ef svo má segja, út frá hinum ýmsu sjónarmiðum. Það er eitthvað sem við erum búin að ákveða að gera. Tilgangurinn er sá að einmitt þingmenn, og ekki síst stjórnsýslan okkar, hafi betri upplýsingar. Það eru skiptar skoðanir um ákveðna þætti í forvörnum og hafa alltaf verið. Áfengislöggjöfin okkar byggist t.d. fyrst og fremst á forvarnagrunni og ég ætti mjög erfitt með að vera hér á grænu ef fólk ætlaði að fara að kollvarpa henni. Sykurskatturinn sem hér kom fram fyrir nokkrum árum síðan var studdur til að mynda af Félagi lýðheilsufræðinga og var að mínu áliti tekinn af áður en árangur af honum var raunverulega mælanlegur. Það þótti mér miður. þess að vera samkvæmur sjálfum mér þá hef ég ekkert á móti því að skoða neyslumynstur eða breytingar á því hvernig við högum ákveðnum þáttum til að mynda varðandi

og taka upplýsta ákvörðun um það í hvaða átt við þurfum að fara. En þá er miklu betra að vera með lýðheilsumatið í lögunum til að það sé hægt að taka betur upplýstar ákvarðanir um hvaða áhrif það myndi hafa á lýðheilsu þjóðarinnar. Við gætum farið þá leið ef fólk hefur áhuga á því, fólk í þessum ágæta þingsal, þingmennirnir okkar, að skoða mótvægisaðgerðir, ef það á að fara þá leið. En þá þarf lýðheilsumatið að liggja fyrir til þess að sé hægt að koma til móts við óæskileg áhrif af slíkri ákvörðunartöku.

Ástæðan fyrir því að ég bendi á mismunandi dæmi um rýni stjórnarfrumvarpa og löggjafar á Íslandi er ekki kannski endilega til að segja að öll sú rýni sé nákvæmlega eins og lýðheilsumat heldur bara gott dæmi um það hvernig við hér á Alþingi og ríkisstjórn höfum ákveðið að setja slíkar kvaðir á áður en við tökum slík frumvörp til umfjöllunar. Það er fyrst og fremst til upplýsinga og að mínu áliti alltaf betra að fá slíka rýni heldur en ekki.

leið yrði valin. Ég held að þetta þurfi að vera á breiðari grundvelli en bara að fela embætti landlæknis þessa rýni vegna þess að það eru fleiri leiðir og ég bendi á Finnland í þessu samhengi. Þar er komin ágætisreynsla á þetta og þeir stofnuðu, ef ég fer rétt með, virðulegi forseti, sérstakan hóp til að sjá um þetta. Þarna erum við náttúrlega líka að tala um tengsl við löggjafarvaldið og það skiptir gríðarlega miklu máli að það sé mjög mikið traust á mati sem þessu. Annars verðum við auðvitað, og kannski eðli málsins samkvæmt, líka alltaf að velta fyrir okkur vægi ákveðinna þátta innan slíks mats,

bara að hugsa þetta aðeins nánar þá hugsa ég að jafnvel væri best að þessi rýni færi fram á fyrri stigum frumvarpsgerðar, jafnvel bara í samráðsgátt stjórnvalda. Það sé ekki verið að gera það á seinni stigum heldur sé það gert í ró og næði þegar frumvarpið er í samráðsgátt

Ég held að þetta sé mjög gott mál og ég vona að það nái fram að ganga og eins og kemur fram í greinargerðinni er þetta áhugamál líka hjá hæstv. heilbrigðisráðherra, Willum Þór Þórssyni.

þá virðist umræðan ná einhverjum hæðum þegar ákveðnir þættir eru í gangi. Við sáum þetta til að mynda þegar sykurskatturinn var til umræðu. Við sjáum þetta varðandi netsölu áfengis.

Með því að setja til að mynda lýðheilsumat og lögfesta það þá myndum við þurfa að skoða þætti er snúa að lýðheilsu í hvert einasta skipti

Sem talsmaður lýðheilsu fyrir margra hluta sakir þá skil ég auðvitað þessa togstreitu á milli þeirra sem velta fyrir sér ákveðnu frelsi í sölu á ákveðnum hlutum, til að mynda áfengi,

Í mínum huga snýst þetta einmitt ekki um það. Þetta snýst fyrst og fremst um það að við séum að fá bestu mögulegu upplýsingar um hvaða áhrif löggjöf á Íslandi hefur á lýðheilsu og þá getum við brugðist við.